Evo kolegice i kolege, stanka nam je završila. Malo nas je ovdje, ali nadam se da će ostali doći orni, a mi idemo na prvu točku kao što smo i najavili, a to je 1. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 31. Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova, gospodin Ivo Stier, Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Republika Hrvatska kontinuirano je podupirala aspiraciju Crne Gore za priključenje NATO savezu. Tu aspiraciju je Crna Gora iskazala još 2006. godine kada je započela akcijski plan za članstvo. Dva ključna trenutka na tom putu bila su 2. prosinca 2015. kada je Sjevernoatlantski savez odlučio uputiti poziv Crnoj Gori da se priključi NATO savezu. To je odluka koja se naravno konsenzusom donosi i kojom je i Hrvatska dala svoj pristanak, te 19. svibnja 2016. godine kada je potpisan Protokol o pristupanju Crne Gore NATO Savezu. Dakle, te pozicije je i podržala Vlada lijevog centra, kasnije Vlada desnoga centra Vlada Tihomira Oreškovića je bila donijela i odluku o upućivanju ovog Prijedloga zakona o potvrđivanju pristupa Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu namjera je bila da Republika Hrvatska bude među prvim državama članicama koje će ratificirati pristupanje Crne Gore NATO-u. Međutim, zbog raspuštanja Sabora to se nije učinilo prije ljeta, tako da je nova Vlada donijela odluku i danas imate pred sobom ovaj prijedlog zakona odnosno ratifikacija ako hoćete ulaska Crne Gore u NATO. Ta kontinuirana potpora jest i u nacionalnome interesu Republike Hrvatske. Nastavak proširenja NATO-a je od iznimne važnosti za dugoročnu političku sigurnosnu stabilizaciju jugoistoka Europe, a to naravno jest i u interesu Republike Hrvatske. Osim toga, kada bi sagledali situaciju sa geostrateške dimenzije moram ovdje istaknuti da ulaskom Crne Gore u NATO onda i Jadran postaje more u cijelosti zaštićeno obalama NATO saveznika ili ako hoćete na drugi način gledati Jadran sasvim sigurno neće biti niti eventualno niti potencijalno neki poligon za odmjeravanja snaga nekih drugih sila. Osim toga kao što znamo proces pristupanja u NATO iako formalno i pravno naravno je odvojen od europskih integracija, međutim sadržajno ima ovdje i dosta dodirnih točaka. Činjenica je da većina zemalja koje su pristupile NATO savezu nakon pada Berlinskoga zida su isto tako krenule i putem EU. Nije to slučaj za sve zemlje. Pa i na jugoistoku Europe nisu sve zemlje koje imaju aspiraciju ili su kandidati za EU isto tako i aspiranti za NATO. Međutim, postoji tu i jedna podudarnost koja se mora isto tako istaknuti s obzirom da i jedna i druga organizacija inzistiraju na poštivanju demokratskih standarda i vladavine prava, a to je nešto što Republika Hrvatska želi promicati pogotovo na jugoistoku Europe. Osim toga, ulazak Crne Gore u NATO gledamo kao i jednu šansu za daljnji razvoj naših i gospodarskih odnosa, bilateralnih. Crna Gora je jedna od zemalja s kojom Republika Hrvatska ostvaruje suficit i želi i dalje produbiti gospodarsku suradnju. Isto tako razumije se i suradnju na sigurnosnom planu, pa i na obrambenom planu. Moram ovdje istaknuti da 17 vojnika Crne Gore trenutno u Afganistanu u hrvatskom kontingentu dakle pod hrvatskim zapovjedništvom. Proširenje NATO-a ulaskom Crne Gore u jednom potvrđuje i politiku otvorenih vrata NATO saveza i to nešto što i ovom prigodom i ovom prigodom želimo istaknuti da je izuzetno važno, pogotovo i za druge aspirante, ovdje prvenstveno mislim i za perspektivu ulaska u NATO BiH što što smo i sami više puta istaknuli da jest jedan od prioriteta naše vanjske i sigurnosne politike, kao što je naravno i aspiracija Makedonije. Proširenjem NATO-a na Crnu Goru pokazuje se ujedno da NATO ostaje i relevantan čimbenik pogotovo na ovim prostorima i Hrvatska želi dati svoj doprinos ratifikacijom ulaska Crne Gore u NATO savez. Zbog svih tih razloga Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju protokola uz sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku uvaženi zastupnik Miro Kovač. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Evo bit ću kratak. Uvažene kolegice i kolege. Znači Odbor za vanjsku politiku je imao sastanak, ima svoje mišljenje koje smo i vama prenijeli, prenijeli, a RH snažno podržava daljnje proširenje NATO saveza jer time izravno jača i vlastitu sigurnost. U tom pogledu RH podržava i članstvo Crne Gore u NATO savezu čime izravno doprinosi jačanju sigurnosti i stabilnosti svoga susjedstva, svoga susjedstva, mislim na područje jugoistočne Europe. Stoga Odbor za vanjsku politiku predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o potvrđivanju protokola uz sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu. Prvi se za raspravu u ime Kluba zastupnika Živog zida javio uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Htio bih na početku reći, imao sam prilike biti u Crnoj Gori nedavno, bilo je to simboličnog datuma kako kažu oni 5. oktobra kada je svrgnut Milošević u Srbiji prije jedno petnaestak godina. U isto vrijeme to je bio zadnji tjedan pred parlamentarne izbore koji su održani 16. listopada na nedjelju. Išao sam ondje pomoći Crnu Goru, dati podršku Crnoj Gori, evo kao što kaže to radi i ministar, međutim nisam išao dati podršku onim ljudima kojima ministar daje podršku. Naime, sjetimo se, kratki pogled u povijest, tko vlada Crnom Gorom već zadnjih 27 godina, bilo direktno kao premijer, bilo iz pozadine kao predsjednik vladajuće stranke DPS, Demokratske partije socijalista, to je kolegice i kolege zastupnici Miloševićev učenik, mali Milošević Milo Đukanović i njegov pomoćnik Brano Mičunović, zapravo kažu mi Crnogorci mi ni ne znamo tko vlada tamo jeli to Đukanović i sa vlasti ili je to Mičunović iz sjene. Htio bih istaknuti kako je stanje u Crnoj Gori, kakvi su demokratski standardi u Crnoj Gori, a podsjećam smatram da je izrazito podmuklo da ni u Hrvatskoj nije održan referendum za ulazak u NATO, raznim pravnim makinacijama, pravno političkim makinacijama on je izbjegnut. Na kraju se sve svelo na ovaj Sabor koji se manje-više sastoji od stranaka istog sustava, pogotovo u to vrijeme koje o takvim pitanjima misle slično ili isto. Ista stvar se dogodila, kolegice i kolege zastupnici i u Crnoj Gori. Đukanović je u svojoj dugogodišnjoj vladavini raznoraznim pravno političkim makinacijama ishodio da eto nestane volja naroda, da ne bude referenduma. Ne znamo mi kakvi će biti rezultati na referendumu. Kažu mi iz različitih stranaka dok sam bio da je građanstvo većinom protiv ulaska u NATO, ali ono što sigurno znamo je da je 84% ljudi u Crnoj Gori za referendum. Znači … naroda 84% a na referendumu ćemo vidjeti koja je volja naroda. Ista stvar koja je napravljena ovdje u Hrvatskoj, ista stvar se sada radi u Crnoj Gori i onda oni koji se pozivaju na demokraciju, vladavinu prava, jačanje institucija itd., itd. pristaju na ovako grubo kršenje iščašenje volje naroda. Sjetimo se Lisabonskog sporazuma koji je maknut iz domene referenduma kada se vidjelo da tamo gubi, sjetimo se kampanje Hrvatske za EU koja zapravo nije postojala, bila je to jednostavna propaganda javnog diskursa, gotovo da je nije ni bilo. No, da nastavim s tim obrascem konkretno u Crnoj Gori. Milo Đukanović sedmerostruki je premijer Crne Gore, on je zarobio tu zemlju, on je u suštini dame i gospodo lider organiziranoga kriminala, to je čovjek, a Hrvatska ga podržava kojega je talijanski sud 2004. godine okarakterizirao kao opasnog međunarodnog kriminalca za koga je zatraženo uhićenje. Hrvatska podržava čovjeka čije se ime nalazilo na prvom mjestu među petnaest osoba osumnjičenih za mafijaško udruživanje. Hrvatska podržava političara za kojeg je dugogodišnji šef Talijanske agencije za borbu protiv mafije Ottaviano Del Turco kazao bez Đukanovića ne bi bilo Prudentina, najmoćnijeg, najbogatijeg i najopasnijeg švercera na Mediteranu.

Članak 240. je vrlo jasan da se ne mogu vrijeđati strane države i njihovi predstavnici. …/Upadica Sinčić: To je mišljenje suda./…. Prema tome bez obzira što vi mislili možda ste u pravu, možda niste u pravu, što god ja mislio, što sud misli o nekakvim itd., ne smijete to govoriti, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam potpredsjedniče Sabora, ja sam samo citirao mišljenje talijanskog šefa za borbu protiv mafije, možda ne smijemo ni koristiti riječ mafija ali ako je to dio imena institucije, nema veze, idem dalje. Hrvatska također ovim činom podržava čovjeka i garnituru koja je otela institucije u kojoj je sve pod kontrolom nekoliko obitelji odanih prvom čovjeku zemlje. Naša vlast podržava čovjeka koji je zemlju doveo do toga da je tamo u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko mjeseci na ulicama gradova u kriminalnim egzekucijama ubijeno više desetaka ljudi a daleko je najteže stanje u luci Bar gdje građani Crne Gore stradavaju u mafijaškim obračunima. Podsjećam Crna Gora ima svega 650 tisuća stanovnika. Znači stanje ondje danas je gore nego kada su ovdje krenuli obračuni u vrijeme Sanadera, kada je ubijena Ivana Hodak, kada je ubijen Ivo Pukanić. E, Ivo Pukanić, koga se dame i gospodo povezuje sa tim ubojstvom? Upravo organizirani kriminal iz Crne Gore, upravo spomenutoga Branu Mičinovića. Nadalje, mi podržavamo čovjeka čiji je najodaniji prijatelj, spomenuti Brano Mičinović pred 10-ak ljudi, što zna cijela Crna Gora, ubio čovjeka nitko se nije usudio svjedočiti, niti jedna institucija nije reagirala, dignula optužnicu, nešto drugo, osnovne osnova demokratskog društva, toga tamo nema. Đukanović i njegova klika drže institucije i jednostavno reakcije nema. Mi podržavamo čovjeka koji je izgradio najmonstruozniju mašineriju za građu izbora u Europi. Tamo glasa tisuće i tisuće mrtvih, ljudi su ucjenjivani i zaposleni u javnoj upravi i moraju po direktivi glasati za vladajuću partiju. Mi podržavamo leadera koji je na dan izbora dame i gospodo 16. listopada po uzoru na Sjevernu Koreju ugasio wiber aplikaciju, ugasio what's up aplikaciju kako bi zaplašio narod i onemogućio erupciju nezadovoljstva po uzoru na eto Sjevernu Koreju. Takvi trebaju biti među nekima eto visoki standardi NATO-a, Europske unije, takvi nam trebaju u takvim klubovima. Mi podržavamo čovjeka koji gura zemlju u NATO usprkos tome što 84% građana želi referendum. Podsjećam još jednom, sada je osjetljivo stanje u Crnoj Gori, formira se vlast, vjerojatno će opet, jer imamo mandatara ista klika naslijediti vlast u Crnoj Gori što je tragedija. I sada u ovom času dajemo takvoj politici smicalica još veću podršku izglasavajući ovakav jedan dokument. Naime, oporba jest dobila koji mandat više od vlasti, Đukanović je sa DPS-om osvojio 36 mandata, opozicija 39 ali manjine presuđuju i vjerojatno će Đukanović opet formirati vlast, uvijek ih nekako kupi, obeća im nešto. Želio bih ovim putem apelirati na Hrvatsku građansku inicijativu koja zastupa Hrvate u Crnoj Gori, koja je osvojila jedan mandat da ne podrži Milo Đukanovića i njegov režim, nakon svega ovoga što sam ispričao mislim da je jasno zašto, da ga ne podrži i da time neda doprinos ostanku ove duboke političke krize, dubokog nepostojanja pravne države u Crnoj Gori koje traje skoro 3 desetljeća. Kada sam bio na putovanju u Crnoj Gori, imao sam priliku biti na predstavljanju knjige moga prijatelja i građanskog aktivista Marka Milačića koji je napisao knjigu „Zašto Milo nije bitan“, on i takvi mladi ljudi koji cijeli svoj život eto ne znaju ništa više od Mile Đukanovića i njegovog režima, 30-ak godina stariji on toliko i vlada, tima i takvim ljudima sam ja išao dati tamo podršku i tima i takvim ljudima bi trebala RH dati podršku Crnoj Gori a ne ovima koji su bombardirali Dubrovnik i koji su toliko puta mijenjali mišljenja koliko kada im je pasalo ne bi li ostali na vlasti. Milo Đukanović je nekada bio desna ruka Miloševiću kada je trebalo opstati, danas kada treba opstati ide on u NATO, on je za Europsku uniju odjedanput. I to nije jedina stvar, hoćete pitanje unutarnje politike? Što god hoćete. On je toliko puta mijenjao mišljenja što mu je već u nekom času bolje odgovaralo. Nevjerodostojan čovjek, čovjek koji je i sam priznao da je sudjelovao, odnosno da mu je vlast sudjelovala u švercu cigareta prema Italiji i prema Europi na sjever itd.. Pozivam još jednom Hrvatsku građansku inicijativu da ne sudjeluje u ovakvoj Vladi, da se svi zajedno založe za referendum, što je minimum minimuma građanskog standarda. Neka bude inicijativa protiv NATO-a poražena na referendumu, to je volja naroda, to je legitimno. Međutim ovako podmuklo izbjegavati i iskrivljavati volju naroda, to ne priliči jednoj europskoj zemlji. I to ne mogu nikako podržati i neću podržati ovu inicijativu uz sve ono drugo što mislim o NATO-u što ovdje neću sada govoriti jer sam rekao toliko puta. Prema tome, savjest mi ne dopušta kolegice i kolege da poduprem ovu inicijativu. Hvala vam. Vaše izlaganje je izazvalo nekoliko replika, ali ja ću samo iskoristiti nešto da se referiram na današnje prijepodne. Vidite, da se striktno držimo teme onda pola onog što ste vi izrekli ne bi vam ja trebao da iskažete ovdje. I upravo zato se vraćam na ono što smo prijepodne govorili da je u ovom Parlamentu mi imamo prilično jednu širinu u smislu slobode govora. Ja mislim da to nije loše tako dugo dok ne vrijeđamo druge. No, prvi se za repliku javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Sinčiću, slažem se da je referendum oblik na koji narod treba odlučiti i naravno da pred sami ulazak u EU i na samom referendumu da je u Hrvatskoj državi zaista napravljen jedan presedan da je se skinulo sa 50% izlaska plus jedan glas da je se vratilo da može izaći jedan čovjek i da bi to bilo uvažujuće. Međutim, također i oko NATO-a, međutim zaista Domovinski rat, kad je nastala hrvatska država dogodili su se znači novi demokratski procesi pa tako imao i deklaraciju o Domovinskom ratu u kojem kaže ovaj Parlament 2000. godine za vrijeme Račanove vlade gdje su svi saborski zastupnici u ovome domu zajedno izglasali deklaraciju gdje kažu da je Domovinski rat osloboditeljski i pravedni rat i pravo hrvatskog naroda na samoodređenje. Zaista nisu zaslužili Hrvatski branitelji da se hoda po državama susjednim bivše Republike Jugoslavije i da se blati Domovinski rat, žrtva Vukovara, Oluja da je bila Oluja da je bila znači … zločinačka, nije tko kažemo ali da je bila čišćenje etičko. Znači to nisu lijepe stvari i ne zamjerajući nikome pravo na demokraciju ali na taj način se ugrožavaju hrvatski interesi. Znači s ovim prvim djelom se slažem ali s ovim drugim gdje se blati hrvatski vojnik koji je u časnim i legitimnim operacijama a to je iz vaše stranke došlo, meni je žao, ja sa ponižen ponižen s time što moramo reći. Nije dobro u drugim državama pred ekstremnim desničarima koji su bili rukovodioci srpske okupacije na ovim područjima, velikosrpske politike spuštati Domovinski rat na razinu i Hrvatsku državu na dno dna. Evo iskreno u prvom djelu se slažem, u drugome malo treba pripaziti i čuvati dignitet i opstojnost Hrvatske države koja je nastala i temeljena na zajedništvo i silama … ustaša 91. godine i to zajedništvo nam treba i danas. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bulj, ja nisam nikada rekao ništa protiv hrvatskog vojnika. Moj otac je bio hrvatski vojnik u Domovinskom ratu. Oluja je bila legitimna vojna operacija koja je Hrvatsku ostvarila teritorijalni suverenitet. Ogradio sam se od izjava na koje mislite i stranka se ogradila. Prema tome, mi moramo u kontekstu ove teme, spomenuli ste demokratizaciju Crne Gore, Crna Gora se nije demokratizirala ona je ostala u kamenom dobu, Miloševićevom, čak i pred Miloševićevskom dobu.

Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Sinčiću, u svom izlaganju kazali ste da Vlada, odnosno Sabor, dakle Hrvatska će usvajanjem ovog zakona dati podršku Miloševićevim učenicima, gospodinu Đukanoviću i cijeli niz drugih političara Crne Gore ste naveli. No, ja vam želim kazati da ratifikacijom ovog zakona Crna Gora će se primiti u NATO a ne gospodin Đukanović. Također, želim vam kazati da kada bi se miješali u unutarnje političke odnose i davali neprincipijelnu podršku nekom od političara u post izbornom razdoblju da bi se na taj način mogli biti optuženi da se kao država miješamo u unutarnje stvari našeg susjeda što svakako nije cilj. Ono što ćemo mi napraviti ratifikacijom ovog zakona kao Sabor dati ćemo podršku ne Đukanoviću kao političaru nego crnogorskoj državi i crnogorskom narodu i njezinoj aspiraciji da osigura maksimalan stupanj sigurnosti i okvir za daljnji demokratski razvoj. U isto vrijem osigurat ćemo jedan vanjsko politički hrvatski cilj a to je proširiti zonu stabilnosti zonu u kojoj savez, NATO savez djeluje sa naših granica dalje. Crna Gora je pozvana da pristupi NATO savezu onog trena kada je NATO procijenio da je zadovoljila sve potrebne kriterije i da je u stanju obnašati obveze članice i dati doprinos temeljnom cilju saveza a to je sigurnost euroatlantskog prostora. Ja smatram da ulaskom u NATO Crna Gora će biti pod još većim pritiskom da razne društvene devijacije kao što ste spomenuli korupciju ili organizirani kriminal dovede u red. Te devijacije su prisutne u svim zapadnim društvima i u cijelom svijetu. Nisu ekskluzivitet niti Crne Gore, niti bilo koje druge države. Vaše izlaganje zato više shvaćam kao upravo pritisak da Crna Gora dovede svoje funkcioniranje na standard koji želimo, dakle razvijene demokracije čim prije a manje kako osuda pojedinih političara. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Kolega evo govorili ste o demokratizaciji. Ponavljam opet, Crna Gora nije prošla tim putem. Milo Đukanović drži u šaci cijelu tu zemlju, drži sve tamošnje institucije preko svoje obitelji, preko obitelji sa kojima je povezan interesno. On zna ako bi izgubio vlast sutra ga čeka spuž. Znate što je spuž? Spuž je crnogorski ekvivalent našem Remetincu. Prema tome, ako je Milo Đukanović sa svojim klikom prisiljavao građanstvo toliko dugo godina nemojmo sada mi bez referenduma prisiljavati ih još jednom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite. Hvala predsjedavajući, kolega Sinčić. Vi ste potpuno u pravu. Dakle, Hrvatska ne bi trebala podupirati ulazak u NATO savez zemalja koje nisu ispunile visoke demokratske standarde, a posebno ne onih autentičnih garnitura koje su primjerice sudjelovale u bombardiranju Dubrovnika. Sada nam dolazi ovdje NATO savez kao naš prijatelj, a u stvari je isto taj NATO savez Hrvatskoj da će, Hrvatskoj vojsci da će bombardirati ako osvoji Banja Luku, a da je Hrvatska osvojila Banja Luku i poduzela poduzela daljnje akcije u Bosni i Hercegovini ne bi bilo ni Daytonske Bosne, ne bi bilo niti ove demografske katastrofe hrvatskog naroda u BiH. Prema tome, SAD i NATO ne štite interese hrvatskog naroda. One sada žele nas jednostavno staviti sve pod svoju kontrolu da mi služimo njihovim interesima, a ne interesima autentičnim opstanka hrvatskoga naroda, suverenosti i samostalnosti. Prema tome, čak i da je kojim slučajem režim u Crnoj Gori demokratski i da on, dakle zadovoljava neke visoke standarde nije u interesu ni nama, a vjerujemo da nije pametno preporučiti ni bilo kome drugom da ulazi u NATO savez. Mi moramo voditi politiku, dakle samostalnosti odnosno ekvidistance prema SAD-u i prema Rusiji i ostalim velesilama Kini na jednaki način. Hrvatska se mora pozicionirati kao trajno neutralna zemlja koja dakle provodi određeni protekcionizam u smislu da bi taj narod mogao, hrvatski narod dugoročno opstati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bunjac podržavam vašu raspravu. Ovdje je bilo riječi o tome kako će ulaskom Crne Gore u NATO sada početi nekakva demokratizacija, a tamo neće, niti je demokratizacija počela u Hrvatskoj nakon ulaska u NATO, niti je bilo nekih bitnih pomaka u funkcioniranju institucija nakon ulaska u EU, iako je svašta bilo obećavano nema bitnih ili ikakvih promjena u pravosuđu, upravljanju državnom imovinom, funkcioniranju financijskog sustava i svim ovim drugim devijacijama što slušam u poljoprivredi, ljudskim pravima i svim ovim odborima koje pohađam. Prema tome, obećavati nekome da ulaskom i samim ulaskom negdje da će se nešto popraviti neće. Narod Crne Gore mora se sam obračunati sa kriminalom u svojoj zemlji, korupcijom u svojim institucijama kao što se Hrvatski narod mora obračunati sam sa nefunkcioniranjem, nepotizmom, klijentelizmom u svojim institucijama. Nikakva Europa ili NATO neće to riješiti za nas. Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče, ah mladi uvaženi kolega šta ću vas ja pitati. Vidim da pričate od NATO-u, vidim da pričate o Crnoj Gori, o crnogorskom ugroženom narodu od strane Mile Đukanovića. Pa valjda je taj narod poznat po čojstvu i junaštvu, sposoban sebi izabrati vođu koji će ih predstavljati i koji će ih voditi

Morune i ostala stratišta naših hrvatskih branitelja gdje su bili u njihovim kazamatima. A isto tako je poznat utjecaj jugoslovenske vojske u toj Crnoj Gori kroz tipa oficire JNA, Srbe koji su tamo vodili glavnu igru. Ali opet vuče me i druga stvar isto tako kod vas pa ne znam sprječavanje Crne Gore da uđe u NATO a favoriziranje tamo proruskih elemenata podrške Rusima, Putina i ostalima. Kud to vodi? To vam je u nekom nesrazmjeru interesa. Pa vi ste ipak hrvatski zastupnik u našem Saboru, a ne ni crnogorski, a ni vaš kolega koji ide tamo kod Putinovih poslušnika. Eto pa odgovorite. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** hvala vam potpredsjedniče Sabora. Kolega Culej, naša stranka, niti mi kao pojedinci ne zastupamo proameričku politiku, isto tako niti prorusku politiku. Nisam išao u posjet nikome tko propagira rusku politiku. rusku politiku. Uobičajena vam je optužba kad netko nije za NATO da je onda ruski špijun. Koliko puta su i naše građane optuživali ako nisu za nešto ili za nekoga da su onda špijuni od onog drugog. Prema tome, takve izjave nisu točne. Bojim se da ste pali pod utjecaj Đukanovićeve propagande. Evo ja vam kažem bilo tko s kim bih surađivao mora biti čovjek koji je u redu, koji gleda prije svega patriotski na svoju zemlju, na svoj narod i interese tog stanovništva na tome prostoru kao što mi isto gledamo i nastojimo proširiti tu ideju. Eto hvala. Hvala lijepa. Sljedeće će u ime Kuba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Joško Klisović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam ministra vanjskih i europskih poslova gospodina Davora Ivu Stiera koji je evo i sam došao u Hrvatski sabor predstaviti ovaj zakon, što je jedna lijepa praksa kada se ministar stvarno pojavi. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Klub SDP-a podržat će ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Razlozi za to sadržani su u SDP-ovoj kontinuiranoj politici podrške proširenja NATO-a i EU na Jugoistočnu Europu, po ispunjenju traženih uvjeta od strane kandidata za članstvo. Milanovićeva koalicijska vlada je aktivno doprinosila ovom vanjskopolitičkom cilju, uspostavljajući koncept euroatlantskog partnerstva sa državama Jugoistočne Europe. Kroz ovo partnerstvo nudili smo političku, tehničku i razvojnu pomoć ovoj regiji na putu reformi i ispunjenja uvjeta za članstvo u euroatlantskim asocijacijama, te uspostavili pravni okvir te suradnje kroz euroatlantskom partnerstvu sa svakom pojedinom državom Jugoistočne Europe. Taj ugovor još jedino nije sklopljen sa BiH i to zbog njezinih unutarnjopolitičkih razloga, a toj državi je prvo predložen. Dok u toj državi ne bude iskrenog suglasaja oko euroatlantske budućnosti zemlje između tri konstitutivna naroda, ugovor o euroatlantskom partnerstvu sa Hrvatskom ostat će samo prijedlog i mrtvo slovo na papiru. SDP i njegova vlada pristupili su suradnji sa regijom u euroatlantskim pitanjima sa pozicija partnerstva nudili smo oblike i konkretne mjere suradnje i ostavljali partnerima da sami odaberu što ih zanima i koju vrstu ponuđene pomoći žele. Nismo se postavljali kao mentori, kao tutori ili protektori, nismo se pokušavali nametati kao lideri već smo težili statusu partnera. Gradili smo reputaciju Hrvatske kao konstruktivnog i pouzdanog partnera i Balkanu i EU i NATO-u. Bili smo svjesni da će svaki pokušaj nametanja liderstva rezultirati otporom i da će se tumačiti kao pokušaj dominacije nad ostatkom ove regije, a povijesno iskustvo nas je naučilo kako na ovom prostoru završavaju svi pokušaji dominacije jednog naroda ili države nad drugim. Postoje naznake da HDZ-ova vlada nastavlja našim putem i klub SDP-a to pozdravlja. To je dobar put u snaženju međunarodnog utjecaja i položaja zemlje, te ugleda naše zemlje. Nadamo se samo da će ova HDZ-ova vlada odoljeti iskušenjima mikro menadžmenta političkih procesa u nekim susjednim državama. Dame i gospodo zastupnici, pristupanjem Crne Gore u NATO doprinosi se realizaciji jednog od ciljeva hrvatske vanjske politike, a to je širenje prostora stabilnosti u Jugoistočnoj Europi, te jačanja euroatlantskih vrijednosti slobode, poštivanja ljudskih prava i pravne države, te mirnog rješavanja sukoba. Hrvatska postaje sigurnija pristupanjem svake nove članice Jugoistočne Europe NATO-u i EU. Čuli smo od ministra kazao je Jadran će pristupanjem Crne Gore postati de facto savezničko more. Pretpostavke za ukupan demokratski i gospodarski razvoj ove regije postaju snažnije uključivanjem u EU i NATO. Bilateralni odnosi naše zemlje dobivaju dodani poticaj, a rješavanje otvorenih pitanja dodatni vrijednosni okvir unutar kojih treba rješavati. Hrvatska je uvijek davala aktivnu potporu Crnoj Gori za ulazak u NATO i EU. Osmislili smo čitav niz konkretnih programa i mjera pomoći Crnoj Gori na njezinom euroatlantskom putu te ih zajednički provodili. Takvu našu politiku u njezine rezultate koji će kulminirati primanjem Crne Gore u NATO, a nakon toga vjerujemo ubrzo i u EU, smatramo dobrim ulogom u međusobno povjerenje i dobre namjere bez kojih nema ni kvalitetnog rješavanja otvorenih bilateralnih pitanja. A o otvorenim bilateralnim pitanjima, Vlada mora voditi posebno računa. Sa Crnom Gorom smo do sada dobro surađivali u kontekstu NATO-a, intenzivno smo zajednički radili u okviru američko-jadranske povelje, a Crna Gora se pridružila i hrvatskom kontingentu u NATO misiji odlučna potpora u Afganistanu. Čuli smo od ministra također 17 crnogorskih vojnika zajedno sa pripadnicima hrvatske vojske uspješno obavljaju svoje zadaće u obuci i savjetovanju afganistanskih snaga sigurnosti. Nadamo se jednako tako dobroj suradnji i kada Crna Gora i formalno uđe u NATO. I želim još jedanput ponoviti da podrška Crnoj Gori na ulasku u NATO nije podrška bilo kakvoj društvenoj devijaciji koja može postojati u toj zemlji niti pojedinom političaru te zemlje, nego aspiracijama naroda da živi u sigurnijoj i stabilnoj državi nego što na trenutno jest. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Znači zgrožen sam ovakvim istupom gospodina Klisovića, ja ne znam u čijem vi interesu radite gospodine Klisović, ali sigurno ne radite u interesu hrvatskoga naroda. Vi naime ste protekle dvije godine pričali kako je ugovor TTIP najtransparentniji ugovor koji je svije ikada vidio, a čak i mala djeca znaju da je to najveća zavjera koja je ikada nastala u povijesti

američke interese oko ugovora TTIP tako nam sada solite pamet kako mi trebamo ući u NATO jer smo mi eto mala dječica koju treba primiti za ruku i voditi da bi bili sigurni evo držat će me za ruku Donald Trump i onda ću se ja osjećati sigurno jer ja bez njega ne bi znao živjeti. Prema tome, te vaše lobističke usluge za SAD one nisu u interesu hrvatskog naroda. Jer one nisu u interesu hrvatskoga naroda i samo čekam kada ćete se sljedeći put javiti za riječ jer se inače nikada ne javljate da opet podržavate dakle okupaciju ove zemlje. Hvala lijepa. (HDZ)** Kolega Bunjac, ja vam moram samo skrenuti pozornost na to da Hrvatska je članica NATO-a. Joško (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Uzeli ste mi riječ iz ruke, dakle ja ne uvjeravam nikoga u to da Hrvatska treba ući u NATO jer Hrvatska jest članica NATO-a. I nažalost kolega vi ste to prespavali kao i očigledno mnoge druge rasprave u kojima sam ja sudjelovao. TTIP nije ovdje tema ali da ste imalo interesa iskazali za TTIP mogli ste vidjeti na stranicama Europske komisije sve relevantne podatke. Ako stvarno imate zanimanjem mogli ste otići u Američku ambasadu i u sobi jednoj pogledati materijale o TTIP-u. Prema tome ovakva vrsta demagogije koju vi ovdje iznosite i uvreda koju iznosite u ovom slučaju i na moj račun mislim da su potpuno bespredmetne i ispod razine rasprave u ovom Saboru. Niti sam ja lobist Amerike, a jesam zastupnik hrvatskog naroda, barem onih građana koji su ako ništa drugo preferencijalno glasali za mene i to mi ne možete spočitati. A iznositi neke optužbe bez ikakvih dokaza znate i sami da je kazneno djelo. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Uvažene dame i gospodo, mi svi znamo tko je čovjek koji vodi Crnu Goru, zove se Milo Đukanović, to je čovjek koji je surađivao sa Slobodanom Miloševićem u agresiji na našu zemlju. Ta politika agresije dobro je poznata stanovnicima Cavtata i Konavala koji su živjeli pod okupacijom Župe Dubrovačke a i stanovnicima Dubrovnika. Nakon jedne agresije, agresije na našu Domovinu RH Milo Đukanović Milo Đukanović nastavlja svoj krvavi pir i sada za razliku od velikosrpske ideje podržava NATO-vu ideju, ideju koja dolazi iz Washingtona a koja za razliku od velikosrpske ideje ne želi vladati samo dijelovima BiH i Hrvatske već želi vladati cijelim svijetom nazivajući taj plan i program planom za mir i stabilnost. Gospodin iz SDP-a zapravo skreće misaoni tok javnosti sa notorne činjenice da se ne može ratovati za mir i da oni i da oni koji rade tzv. preventivne ratove odnosno koji ratuju da bi uspostavili mir zapravo koriste svu moguću propagandu protiv ljudi kako bi ih uvjerili da je rat mir, da je zlo dobro, da je istina laž itd.. Znači radi se o jednoj krvavoj paradi koju nažalost NATO radi po cijelom svijetu a uskoro vidimo i Crna Gora se opet priključuje tom krvavom piru. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo zastupnici. Pred nama je ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Crne Gore. Prvo bih rekao jedan problem koji ja imam sa ovim i ovakvim sličnim točkama dnevnog reda gdje se govori o prijedlogu zakona koji ide po prvom i drugom čitanju sa amandmanima, odnosno usvajaju se po hitnom postupku sa sa porukom da se mogu davati amandmani a znamo da se ne mogu davati amandmani na ovakve stvari jer su ili uzmi ili ostavi. Želim reći naime, ovo nije po prirodi stvari, ovo nisu zakoni nego su ovo odluke o ratifikaciji ugovora odnosno protokola. Ratifikacija već kao pravni akt znači očitovanje kojim se potpisani međunarodni ugovor prihvaća kao državno obvezatan. Prema tome, trebalo bi razmisliti da tu želju za količinom zakona koju apsorbiramo tijekom našeg mandata da naprosto reduciramo. Što se pak tiče samo ovog Sjevernoatlanskog ugovora trebalo bi podsjetiti znači da njega je potpisalo 28 članica, da Crna Gora će biti 29.-ta članica. Kada …/Govornik se ne razumije./… svih 28 članica prihvatile, a od tih 28, 22 članice su zemlje EU a 4 nisu iz Europe od Albanije, Islanda, Norveške i Turske te su vanjske članice, odnosno izvan Europe, Kanada i SAD. Uloga, da bismo razumjeli zašto ove rasprave ovdje i možda neke pomake u čemu je naglasak NATO-a, uloga NATO-a se kroz ovih od '50.-tih godina kada je formiran barem tri puta mijenjala. godina je formiran kao vojni savez zapada kao kontra mjera, kao pandan Varšavskom ugovoru, znači naglasak je bio prvenstveno na vojnom savezu. godina sa propašću Varšavskog pakta i komunističkog sustava u Europi NATO definira novu strategiju kao grand kolektivne sigurnosti i širi svoju sferu utjecaja na postkomunistički prostor. A nakon 9.11. odnosno ta se koncepcija mijenja na kolektivnu obranu bez granica, odnosno NATO se počinje baviti drugim rizicima koje ugrožavaju međunarodni poredak i sigurnost. Samim time dolazi do promjene uloge NATO-a i NATO postaje sve više politička dobiva tu političku dimenziju i Parlamentarna skupština NATO-a ima pri tome dosta važnu ulogu. Parlamentarna skupština NATO-a okuplja i nečlanice NATO-a tako da su promatrači i aspiranti na pristup NATO-u od zemalja poput Armenije, Azerbajdžana, BIH, Makedonije, Srbije, Izraela, palestinske organizacije. Nabrojao sam samo ove upravo zato da se vidi da sve te zemlje imaju međusobno neriješene probleme i da čak i dosta teško međusobno komuniciraju. Izaslanstvo Hrvatskog sabora pri parlamentarnoj skupštini bilo je, vratilo se jučer iz ove, sa godišnje skupštine, Parlamentarne skupštine NATO-a u Istambulu koja je održana i tu smo vidjeli kolike su velike tenzije između Armenije i Azerbajdžana, Azerbajdžana, Armenije i Turske, između još nekih ovih država, ali se vidi isto tako i napor da se dođe do političkih rješenja, da se ne ide u vojne sukobe a sa platforme da se poštuje temeljne vrijednosti od demokracije, ljudskih prava, vladavine prava itd. Ovdje je ilustrativan i primjer onoga onoga što se dogodilo ovih dana i na toj parlamentarnoj skupštini u odnosu članica NATO-a, i ovih pridruženih članica NATO-a prema Turskoj, i turskoj politici. Većina zemalja, odnosno ili i NATO kao institucija osudila je nasilno rušenje, odnosno vojni puč koji je bio pokušan, odnosno nije uspio 15. lipnja lipnja 2016. godine ali isto tako su većina zemalja osudile reakcije aktualne turske Vlade prema pučistima odnosno obračunu sa pripadnicima odnosno djelatnicima državnih institucija, nastavnicima na fakultetu, znanstvenicima, medijima itd., zastupnicima u Parlamentu. Tako da je i u tome, u takvom jednom odnosu sa Turske strane bilo rečeno da će oni ipak morati uzeti u razmatranje i uvažiti te primjedbe koje dolaze dolaze na ovome forumu od zemalja članica NATO-a. Što se pak tiče samog prijama Crne Gore u NATO jasna stvar da ćemo to podržati upravo iz tih sigurnosnih razloga i onoga što je ministar ovdje izložio. Ali možda bismo mogli prigovoriti jednu stvar a to je da u ovih 10 godina od međunarodnog priznanja Crne Gore od 2006. godine da u tom periodu nije riješeno definitivno fiksiranje granice između Hrvatske i Crne Gore jer po mom mišljenju to bi trebalo, sa time se trebalo pozabaviti ranije tako da i prijam Crne Gore u NATO, tim prijemom da Hrvatska i Crna Gora nemaju te bilateralne, Možda bi to trebalo uzeti i kao poučak tako da u ovoj aspiraciji BIH ne ulazeći sada u to kada će to biti i sa kakvim učincima da se pokušaju ti problemi Hrvatske i BIH odnosno dogovor oko trajnoga rješenja, ustavnog rješenja o stabilnosti BIH da se to postigne prije nego što ćemo raspravljati ulazak BIH u NATO. Možda je još potrebno reći još jednu stvar, danas živimo u vremenu kada je neka moć, kada su hibridne operacije, informacijski rad, operacije utjecaja na neki način daleko opasnije nego vojne prijetnje. Te informacije utjecaja, informacijsko ratovanje ugrožava ne samo kompanije ili političke stranke, ili pojedince nego naprosto i dovodi u pitanje često i pojedine države i njihov poredak i moramo biti svjesni u to da ili organizacija NATO-a naprosto nema odgovor na takve prijetnje. I u tom smislu taj koncept NATO-a kako jednoga kišobrana koji osigurava sigurnost i mir u međunarodnom poretku ili barem dijelu međunarodnog poretka je ipak ograničen domet i utjecaj i zbog toga moramo voditi računa i o ovim drugim komponentama sigurnosti koje nadam se da ćemo u ovoj domovinskoj strategiji sigurnosti definirati i prepoznati odakle dolaze odnosno mehanizme kako se time treba suprotstaviti. Ukratko znači klub HDZ-a će podržati ovaj ratifikaciju ovog sporazuma. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući, gospodine Reiner. Uvaženi zastupniče gospodine Tuđman, pa eto na kraju smo došli do toga da je NATO po vašim riječima od prototeže Varšavskom paktu, do njegove mirnodopske uloge na kraju promijenio svoju ulogu i da se pretvorio u jedan vojni savez koji u suštini tvrdeći da određene zemlje predstavljaju njemu prijetnju ili kolektivnoj sigurnosti ih napada. A na koji način NATO to radi? Pa eto u Afganistanu su talibane podupirali Amerikanci, 10 godina su ih dovodili na vlast. I jednom kad su ih doveli na vlast onda kažu tamo su teroristi, idemo ih bombardirati, idemo invaziju izvršiti. Istu stvar se radi i u Siriji. Znači zapad podupire teroriste da su kojim slučajem teroristi svrgnuli sirijsku Vladu i došli na vlast, onda bi NATO bombardirao Siriju i rekao bi isto da se bore protiv terorizma. A pogledajte kako se u Libiji NATO bori? Znači u Libiji smo imali stabilnu Vladu Muammar al-Gadafia. I što? Dolazi NATO, podupire teroriste, teroristi ovladavaju cijelom zemljom, ubijaju američkog veleposlanika gospodine Tuđman, američkog veleposlanika. I što? Vi nas uvjeravate da je uloga NATO-a mirotvorna. Pa ako pogledate rat u Iraku koji je bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a napravljen, znači gdje je Amerika izvršila agresiju. Jasno je da je Amerika ta koja drži glavnu riječ u NATO-u. Ako pogledate što je u Libiji NATO napravio, ako pogledate kakve monstrume je u Afganistanu zapravo Amerika kao glavni igrač u NATO-u dovela na vlast kako možete imat srama i govorit nam o tome da NATO širi mir i sigurnost ili ne znam da vodi ratove za mir itd. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Kolega Pernar, svijet je daleko složeniji nego što ga vi prikazujete. Prvo, nisam rekao da jača vojna komponenta NATO-a nego obrnuto da jača politička komponenta NATO-a. Drugo, raspored, svi ovi konflikti koji se zbivaju u svijetu nisu nužno bili isključivo sa NATO-vim snagama nego su bili i dio tih operacija koje spominjete su operacije UN-a. Neke su operacije EU, treće su operacije NATO-a a četvrto su operacije pojedinih pojedinih zemalja. Jasna stvar da živimo u jednom svijetu gdje imamo od demokratskih do diktatorskih režima i zasluge za te diktatorske režime ne možete pripisati samo jednoj strani pogotovo faktorima izvan. Da su ti različiti politički interesi i sukobi tih političkih interesa prisutni u svijetu to je koliko ja znam od kad je povijesti to je bilo tako i vjerojatno će bit tako. Ovdje se radi o tome kojim metodama čovječanstvo može pristati da se suprotstavi takvim nedemokratskim režimima, odnosno vojnoj sili i vojnim vojnim intervencijama. U tom smislu načela na kojima se ponaša NATO nisu načela koje možemo mi odbaciti, NATO EU ili UN, nego su načela kojih se moramo pridržavati inače smo izvan okvira demokratskog svijeta i demokratskih vrijednosti. Hvala. I sljedeći u ime kluba HNS, HSU-a govoriti uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Crna Gora želi pristupiti NATO-u, dakle započela je taj projekt 2006. godine i prošla kroz cijeli niz reformi, kroz cijeli niz promjena udovoljavajući jednom možda većem broju uvjeta i zahtjeva koji je pred nju postavljen što se reformi tiče od strane članica NATO-a. Između ostalog reforme, dvije zadnje stvari koje su tražene od Crne Gore je reforma sigurnosnih službi i pojačanje podrške javnosti. I upravo zbog tog dodatnog zahtjeva na predzadnjem summitu NATO-a gdje je odlučeno da joj neće biti upućena pozivnica, ali je isto tako odlučeno moram reći između ostalog i uz veliki angažman Hrvatske da se neće čekati sljedeći NATO summit sa se odluči da li je Crna Gora udovoljila uvjetima ili ne, nego će se čekati konac godine i tu će dakle, između dva NATO summita i tu će se procijeniti situacija u Crnoj Gori prvenstveno obzirom na podršku u javnosti i obzirom na reformu sigurnosnih službi, sigurnosnog sustava. I ukoliko se procijeni da je time ispunila one uvjete koji su joj postavljeni izvan redovnog NATO summita odlučit će se o upućivanju pozivnice. I budući da je u toj ja bih rekla zahtjevnijoj proceduri, naravno ima nekih slučajeva koji su bili i jesu još uvijek kompliciraniji i zahtjevniji. Makedonija je i na to ću se vratiti jedan takav primjer. Obzirom da je u toj ja bih rekla dodatno zahtjevnoj proceduri procijenjeno da je Crna Gora ispunila uvjete upućena joj je pozivnica za članstvo u NATO-u. Istina je da se Hrvatska od samog početka zalagala zato da Crna Gora prođe kroz sve te reforme i transformacije i da ispuni uvjete i da kada ispuni uvjete onda dobije i pozivnicu za članstvo u NATO-u. Ja bih rekla da jedan od razloga je upravo iskustvo iz devedesetih, upravo to da na dugi rok pokušamo organizirati jednu zonu stabilnosti oko Jadrana i ako išta onda je znak napretka to da dvije države koje su bile u ratu gdje je jedna bila dijelom agresije na drugu odnosno u prvom redu na Dubrovnik i Dubrovačko primorje, da smo od te faze došli danas do stupnja u kojem možemo biti dijelom ili članice istog sigurnosno političkog saveza. Ako to nije mjera napretka, onda ne znam šta je jer mislim da je napredak upravo to, da što bi rekao Lincoln „Pobijedio sam svoje neprijatelje, pretvorio sam ih u svoje saveznike“. Dakle mogućnost da napredujete i da iz neprijateljstva dođete do jedne faze u kojoj možete biti dijelom istog sigurnosno vojnog saveza, mislim da je zaista pomak. Hrvatska je bila među utemeljiteljicama Jadransko-jonske regije, dakle uspostavljanjem jedne europske makroregije upravo kao projekta suradnje na području Jadrana, suradnje između država koje se nalaze na jadranskim obalama, uključujući tu i Grčku dakle jonsku komponentu jer smatramo da je suradnja ono što je preduvjet za stabilnost i za trajni mir. Ulaskom Crne Gore u NATO, sve države sa izuzetkom BiH koja nadam se da će uspjeti deblokirati taj svoj put prema članstvu u NATO-u i proći kroz taj transformativni proces koji je potreban da bi se postalo članicom, dakle sve države koje izlaze na jadransku obalu postaju članice NATO-a. U tom kontekstu Crna Gora je mala, ali geopolitički obzirom na svoj položaj izuzetno značajna za mir i stabilnost i sprečavanje konflikta velikih sila preko leđa zemalja u ovom dijelu Europe. Sa tog stanovišta smatramo da je u klubu HNS-a i HSU-a da je to dobro za stabilnost i sigurnost Crne Gore, ali svakako da je dobro za stabilnost cijele Jadransko-jonske regije i sigurnost cijele Jadransko-jonske regije. Podsjetila bih na jednu činjenicu koju čini se ovdje se ili ne zna ili zanemaruje, a to je da NATO ima dva ključna pravila. Jedno je obrana u slučaju da jedna od članica bude napadnuta, a druga je da u bilo kojoj drugoj NATO akciji, svaka članica odlučuje ponovno dakle odlučuje sama za sebe da li želi sudjelovati. Prema tome, nema nikoga koji bilo koju zemlju može natjerati da sudjeluje u nekoj akciji ako ona procijeni da u njoj iz bilo kojih razloga ne želi sudjelovati osim obranu druge članice kao je ona napadnuta. Izolacija je svakako gora od članstva i ako želimo otvorenost, demokratizaciju, transparentnost onda je svakako važno za bilo koju zemlju, a naročito za zemlju koja je u našem neposrednom i direktnom susjedstvu, da bude članica raznovrsnih međunarodnih organizacija koje se temelje na vrijednostima koje i mi dijelimo, a ne da ju se gura u izolaciju. Mislim da je jedan primjer koji to potvrđuje primjer Makedonije. Makedonija je 2008. godine bila apsolutno spremna za članstvo u NATO-u i očekivala je pozivnicu. Iz različitih bilateralnih razloga to se nije dogodilo i u mnogočemu od trenutka Makedonija deteriorira, uključujući u demokratskim standardima, uključujući u svojoj spremnosti za članstvo i uključujući u održavanju tih reformi koje su je 2008. činile sposobnom i spremnom za članstvo. Ja smatram da je to velika nepravda prema Makedoniji ali je i poučan primjer jer pokazuje da ako se jedna zemlja uputi na jedan put, vi kažete ovo su kriteriji, kada ispunite te kriterije doseći ćete cilj i onda kada zemlja ispuni te kriterije, kažete oprostiti ali mi smo se samo šalili ima nekih drugih otežavajući okolnosti pa vas sada ipak nećemo primiti, to je možda opasnije od bilo čega drugog u međunarodnim odnosima. I zbog toga bi bilo pogubno u ovom slučaju zaustavljati Crnu Goru na ovom putu kada se pokazalo da je sve uvjete koje su pred nju postavljeni ona ispunila. Hrvatska ima otvorenih bilateralnih pitanja sa Crnom Gorom, apsolutno, kao gotovo sve susjedne zemlje i kao sa praktički svim susjednim zemljama. Međutim bilateralna pitanja rješavat ćemo bilateralno. I treba ih rješavati bilateralno. Sjetite se koliko smo mi se bunili i osjećali nepravdu kada se pokušalo naše članstvo u EU preko toga rješavati bilateralna neka pitanja. Dakle bilateralna pitanja su važna, treba ih rješavati, nije samo granica i energetika je, dakle puno ima važnih tema ali ta pitanja treba rješavati bilateralno. I dobri i kvalitetni odnosi mislim da tome samo mogu pridonijeti da se ta bilateralna pitanja lakše riješe. Da kažem dvije riječi o referendumu i referendumu za ulazak Crne Gore ili Hrvatske što se toga tiče ili bilo koje druge zemlje u NATO. NATO je apsolutno, članstvo u NATO-u je apsolutno sigurnosno pitanje. sigurnosna pitanja su direktna, odgovornost Vlade i parlamenta. Zato postoji predstavnička demokracija. Od James Madisona preko Alexis de Tocqueville do suvremenih teoretičara demokracije jedna od najvećih poteškoća s kojima se suočavaju je kako u demokratskim okvirima izbjeći teror gomile ili kao što Tocqueville kaže teror većine. Drugim riječima kako u takvim situacijama izbjeći da bilo koji populistički vođa ustane, napravi veliku emocionalnu kampanju i upropasti dugoročno i bez ikakve odgovornosti sigurnost zemlje. Sigurnost zemlje je nešto zašto postoji, između ostalog, ne samo naravno ali između ostalog zašto postoji predstavnička demokracija. I razlika između predstavničke i direktne demokracije je ogromna, neki smatraju da direktna demokracija uopće nije demokracija. I zbog toga su situacije i teme koje se stavljaju na referendum ograničene. Zbog toga anarhistički koncepti države, vrlo popularni u 19. stoljeću nisu preživjeli jer su dovodili do različitih vrsta terora, diktatura i kaosa. Prema tome, kada se radi o sigurnosnim pitanjima to je vaša, naime naša kao članova parlamenta odgovornost. To je naša zadaća, to je zadaća izvršne vlasti i zadaća predstavničke vlasti. I mi za to moramo snositi odgovornost i ne možemo, kako u Hrvatskoj tako i u Crnoj Gori, i ne može se ta odgovornost prebacivati ni na koga drugoga, tu odgovornost mora snositi parlament. Pa će onda crnogorski parlament glasati protiv ili glasati za, kako god se bude odlučilo, dakle praktički je podijeljen između pozicije i opozicije, vidjeti ćemo kako će oni glasati ali odgovornost je njihova. I između ostalog zato se ide na izbore. Ja bih rekla da je Crna Gora ispunivši uvjete nije sigurno dosegla idealne razine demokracije i idealne razine funkcioniranja institucija, nismo ni mi ali se pomakla. I mi smo se pomakli. Koliko god se možemo na to ljutiti, koliko god možemo kritizirati i mi smo se ulaskom i u Europsku uniju i svim transformacijama institucija koje smo prošli prošli pomakli. Da li smo na idealnoj razini? Daleko smo od toga i vjerojatno nitko od nas neće ni doživjeti da budemo na idealnoj razini ali to ne znači da treba prestati. To ne znači da se ne treba prestati truditi, ići prema jednom orijentiru funkcionirajućih institucija, poznatih standarda i nekih temeljnih vrijednosti koje te institucije zagovaraju. Iz ovih ili barem dijela ovih razloga klub HNS-a i HSU-a će svakako podržati Potvrđivanje protokola o ulasku Crne Gore u NATO. Hvala Hvala lijepa. I vaša diskusija je izazvala nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Željka Lackovića. Izvolite. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle želio bih replicirati cijenjenoj kolegici u nekoliko dakle mi smo se bavili kompletno, čekao sam dva velika bloka sa benefitima koje će dobiti Crna Gora a nismo se uopće osvrtali, nismo rekli koja je to onda prednost i što su benefiti za nas osim sigurnosti jer ćemo biti u istom vojnom savezu. Dakle između ostaloga rekli ste da je Makedonija loš primjer, ja mislim da ste tu se ogriješili u dobrosusjedske odnose jer Makedonija ima jedan izvanredan gospodarski rast i mislim da je zemlja od koje bi mogli jako puno naučiti u reformi društva i političke scene. Dakle, koji je interes RH da daje potporu Crnoj Gori? Mene interesira pitanje Prevlake, 25 godina je sasvim dovoljno za bilateralne sporazume. Predsjednica kaže moramo to riješiti dogovorom a ne sudom. I sada bi mi trebali bianco dati potporu Crnoj Gori za ulazak u NATO savez. A ja mislim da ne bi jer postoji dosta pitanja od onih situacija koje još vučemo iz vremena Domovinskog rata, to je pitanje nestalih i odgovornosti za ratne zločine. A činjenica da su oni napravili kako ste vi rekli reformu sigurnosnih službi za građane RH ne znači apsolutno ništa. Dakle kada je Trump pobijedio u svom nastupnom govoru je rekao ja ću zastupati američke interese i voditi ćemo brigu o ostalima. A nemojte zaboraviti da je politička scena u Crnoj Gori podijeljena, da Srbija ne podržava u toj mjeri NATO, da je sklonija Rusiji da se rade tenzije između Amerike i Rusije i da možete stvoriti sa Crnom Gorom u NATO savezu jednu podijeljenu političku scenu koja će vam biti političko žarište novih problema u neposrednom susjedstvu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Vesna Pusić. Dakle kolega, koje su prednosti za Hrvatsku? Rekla sam jasno u svom izlaganju, ja sam veliki protivnik, kao što sam bila u slučaju Hrvatske tako sam i principijelno, to nije bilo samo zato što se o nama radilo, nego i principijelno da se članstvo u organizacijama kako što je EU ili NATO iskorištava odnosno činjenica da netko želi postati članom a da vi već jeste članicom iskorištava za rješavanje bilateralnih pitanja. Ja smatram da mi moramo imati snage, sposobnosti i umjesnosti da bilateralna pitanja sa svojim susjedima rješavamo bilateralno. I kao što sam mislila da to nije bilo pravedno prema nama kad smo ulazili u EU tako ne mislim to i principijelno, dakle da nije pravedno ni prema kome drugome. Mislim da mi imamo snage da to rješavamo bilateralno i rješavat ćemo. Ne dajemo nikakvu bjanko podršku. Od praktički 10 godina se prati transformacija i mi kao članica, od kad smo članica NATO-a, dakle 10 godina od kad je Crna Gora izrazila želju i mi od kad smo članica pratimo detaljno što se događa sa ispunjavanjem uvjeta u Crnoj Gori za članstvo u NATO-u. Reforma sigurnosnih službi tamo za Hrvatsku ne znači ništa, ja se, dozvolite da se … ne složim s vama. Mislim upravo obrnuto da je to što se hrvatske sigurnosti i stabilnosti tiče za jednu zemlju s kojom graničimo na kopnu i moru izrazito zanimljivo i važno i relevantno. A što se Makedonije tiče svako u Makedoniji će vam reći ovo što sam ja rekla, apsolutno svako. Da su nepravedno zaustavljeni na tom putu i da većina njihovih poteškoća je počela s tim. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Mene žalosti slušati ove proameričke govore. Meni je žao što je uvažena zastupnica Pusić podlegnula dakle i ona propagandi. Mi ovdje pričamo o konvertitstvu, znači imamo slučaj Mile Đukanovića koji je bio najveći protivnik NATO-a, a danas je najveći podržavatelj. Žao mi je da jedna stranka koja nosi ime Hrvatska narodna stranka koja je u 19. stoljeću bila simbol borbe protiv stranih utjecaja danas ustvari predstavlja glavnog podupiratelja tih stranih utjecaja. Recite nam molim vas gospođo Pusić koje su to sigurnosne prijetnje Hrvatskoj da već jednom saznamo da li su to ne znam Mađari, Rusi ili svemirci. I recite nam dakle zbog čega vi sumnjate u vitalnost hrvatskoga naroda da on bez NATO pakta ne može sam sebi osigurati jer niste jer niste barem toliko proučili povijest pa saznali da je hrvatski narod pobijedio i Turke, i Mađare, i Nijemce, i Talijane i to još prije 70. godina, nije to bilo tako davno. Sam Napoleon Bonaparte rekao je dajte mi 100 tisuća hrvatskih vojnika i osvojit ću cijeli svijet. Pazite to nisam rekao ja, to je rekao najveći vojskovođa svih vremena. A vi uporno želite reći da hrvatska vojska nije sposobna samu sebe braniti i da mora predati dakle svoje resurse u ruke NATO savezu umjesto da sama jača kapacitete svoje vlastite vojske, jer bez vlastite vojske a na koncu konca tako kaže i čuvena knjiga Sun Cua nema samostalne i suverene države. I Hrvatska dakle mora stvoriti vlastitu avijaciju, vlastitu mornaricu, vlastitu mehanizaciju i sve ono što je potrebno a ne služiti i to prepuštati u ruke nekih ljudi koji nam nisu prijatelji gospođo Pusić. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Vesna Pusić. Kolega čudi me da smatrate moj govor proameričkim, obzirom da je novo izabrani predsjednik Trump izrazio određene sumnje u američku podršku NATO-u i to je jedna od tema koja nam još predstoji i predstoji kao rasprava o sigurnosti u Europi pogotovo u istočnoj Europi vrlo detaljna, to nije gotovo i pitanje je što će se u tom pogledu još dogoditi. Ja svakako sam zastupnik ideje da si prvo moraš sam moć pomoć da bi ti netko drugi mogao pomoći. Prema tome, uz davanja u vlastite snage čak možda kad kad i pretjerano visoko mišljenje o vlastitim snagama, ali jedno je sigurno koliko god mi investirali u vojsku i obranu Hrvatska od 4,2 milijuna ljudi ne može imati taj efekt sprječavanja, odnosno sprječavanja uopće toga da dođe do vojnog sukoba koji može imati jedan sigurnosni kišobran kakav je NATO. Dakle ja bi rekla da naša ambicija mora biti ne da dođu ratovi pa ćemo mi u njima pobjeđivat, nego da se spriječi da ikad više dođu ratovi. A za to je jedan sigurnosni kišobran kakav je NATO za nas koristan, upotrebljiv i ima naprosto tu funkciju. Što se Narodne stranke tiče u povijesti dozvolite da vas podsjetim da je njezin glavni, glavna karakteristika bila da je u Hrvatskoj bila prva prosvjetiteljska stranka i simbol prosvjetiteljstva u Hrvatskoj. I tom tradicijom se svakako dičimo.

poznate odnose između Hrvatske i Crne Gore i probleme koje je gospodin Lacković naveo, znači postoji problem granice u tome dijelu koji nije riješen i ne znamo da li će biti riješen. Zasigurno vi bolje znate, zasigurno oni imaju težnju prema hrvatskom teritoriju, jer poznajem dolje, tj. bio sam u Domovinskom ratu dole, znam na koji su način htjeli otuđiti to područje. I zasigurno Hrvatska u svim pregovorima, bilo oko integracija, bilo ulaskom u EU ili pod kapu NATO-a treba inzistirat u zaštiti svakog pedlja svoje zemlje. dole se krvarilo dok su na žalost Miloševićeve snage zajedno sa četnicima u tome trenutku i na žalost i sa crnogorskim snagama zajedno okupirale to područje, a znamo da su napravili i velike zločine. Naravno, složio bih se sa vama da u demokraciji i Parlament ima svoj dio onoga što treba donositi odluke i snositi odgovornost. Jer također i referendum je vrlo bitan. Evo mene baš sad zanima, dugo ste ovdje u politici, pri ulasku u EU znamo da je prije toga smanjen broj postotaka koji je bio potreban za izaći, znači da najmanje polovica birača plus jedan birač, 50 plus 1 izađe. Međutim, tada je smanjeno. Za običnu promjenu ili odluku na lokalnoj razini na mjesnom odboru gdje će ići stup od struje nekakav manji komunalni objekat treba izaći 50 plus 1 birač. A ovo je vrlo bitno pitanje ulaska u EU bilo. I smatrate li da je to bila odnarođena odluka političkih elita koje su jednoglasno podržale ono što narod u tome nije podržavao je činjenica da nije izašlo 50% birača, da je negdje ispod 30% birača Republike Hrvatske u tom trenutku podržalo ulazak u EU. Hvala. (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Dakle, ja sam već rekla da mi sa Crnom Gorom imamo više otvorenih pitanja osim granica. Imamo i energetiku koja je vrlo važno pitanje. Imamo mnoge stvari u recimo šta ja znam proizvodnji hrane, pitanje gospodarske suradnje. Međutim, moje je mišljenje da ukoliko uspostavimo jednake ili vrlo slične uvjete, kriterije, pravila, zakone da ćemo to lakše riješiti nego ako idemo suprotnim pravcima. Što smo različitiji po pravilima i zakonodavstvu kojeg se pridržavamo to ćemo teže rješavati otvorena pitanja. Što smo sličniji to imamo više šanse da to riješimo i po mom mišljenju je to jedan argument upravo zato da ako hoćemo to riješiti mirno, a naravno da hoćemo riješit mirno da je u našem interesu da funkcioniramo i da oni funkcioniraju po pravilima što sličnijim onima po kojima i mi funkcioniramo kao članice te dvije velike međunarodne organizacije ili saveza ako hoćete. A što se tiče referenduma, dakle rekla sam da je to jedno vrlo sporno pitanje u svim razmatranjima o demokraciji. Promjenu potrebne većine za izlazak na referendum iako smo mi na kraju proveli referendum, ali nije promijenila naša Vlada nego je promijenila HDZ-ova Vlada sa kojom se ja možda nisam slagala. Ali u ovoj točci mislim da su imali pravo. Mislim da su imali pravo zbog toga što se radilo o temi koju je većina hrvatskih građana smatrala već gotovom. Mi smo 12 godina bili na toj temi i svi su smatrali da je to već gotovo samo i zbog toga nije bila visoka motivacija za izlazak, a na kraju je 66% onih koji su izašli glasalo za Hvala lijepa. Sad ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu. I prvi će govoriti uvaženi zastupnik Miro Kovač. Izvolite. Ivan (Abeceda)** Hvala. Pa htio bih reći gospođa Pusić je govorila o tome da Crna Gora želi u NATO, međutim Milo Đukanović je taj koji želi u NATO. Većina građana Crne Gore, njih čak 84% po svim anketama javnog mnijenja želi da se o pitanju ulaska u NATO odlučuje na referendumu, a 57% od ukupnog broja znači ljudi koji bi izišli na referendum, odnosno koji su zainteresirani za to pitanje njih 57% je protiv ulaska u NATO a samo 35% je za ulazak u NATO. Teza da Crna Gora želi u NATO, a očito je da je narod protiv toga i da zato Milo Đukanović ne želi provest referendum nas zapravo dovodi do zaključka da u Crnoj Gori narod nije taj koji je nosioc vlasti već je Milo Đukanović. A i čak taj Đukanović je dobio zapravo manje glasova od opozicije, ali je s nekim mučkama putem tih nekih manjinskih predstavnika od kojih su neki izabrani sa 0,35% glasova uspio da tako kažem doći na vlast. A teza da će ulaskom u NATO Crna Gora biti zaštićena od rata ili ne znam nekih opasnosti, pa upravo je NATO koji traži sudjelovanje Crne Gore u vojnim operacijama, upravo je NATO taj koji gura zemlje u nesreću u propisat u rat i koji zapravo nameće stanje očaja, nestabilnosti i nemira. Mislim da samo neinformirana osoba može zastupati tezu da NATO po svijetu širi mir i da će Crna Gora ulaskom u NATO biti zaštićena od svake vrste da tako kažem rata kad je rat ono čemu zapravo NATO služi. Hvala. Hvala. Evo odgovorit će uvažena zastupnica Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepo. Dakle ja se ne slažem s tim da NATO želi rat, ali čak nije ni važno dal se ja slažem ili vi ne slažete ili obrnuto, važna su pravila koja u NATO-u vladaju i ako o tome hoćemo govoriti moramo nešto znat ljudi, ne možemo baš ništa ne znat. Dakle, Crna Gora nikad ne mora sudjelovati ni u jednoj NATO operaciji vojnoj, osim ako neka strana sila napadne neku članicu NATO-a jer svaka zemlja ponovno odlučuje o svakoj NATO operaciji da li će ona u toj konkretnoj operaciji sudjelovati ili ne. Dakle to će Crna Gora kada postane članicom kao i mi odlučivati. Drugo, jel želi ili ne želi Crna Gora ući u NATO? Prvo, pitanje je uopće kako će se složiti vlada u Crnoj Gori, ali odlučivat će parlament tu je i pozicija i opozicija, dakle morat će se svi oko toga složiti. A što se tiče građana koji žele i ne žele, ne možemo se pozivati na rekli su mi ljudi ja sam čuo od prijatelja. NATO je postavio uvjet, uvjet formalni podrška preko 50% građana u Crnoj Gori da bi uopće mogli dobiti pozivnicu pozivnicu i oni su ispitivali podršku. Dakle ispitivana je podrška, platili su agencije koje su ispitivale podrške … plus šta ja znam kako se zovu sve te agencije koje su i kod nas istraživale i istraživale su podršku u Crnoj Gori i temeljem toga, temeljem rezultata tih ispitivanja je onda odlučeno da će se Crnoj Gori dati pozivnica uključujući naravno i reforma sigurnosnih službi. Hvala. **Reiner, Željko sada napokon ipak pojedinačna rasprava i uvaženi zastupnik Miro Kovač. uključen./ … samo četiri misli, znači bit ću koncizan. Prva misao, ratifikacija, da. Zašto? Pa o tome je govorio ministar vanjskih poslova, to je u interesu RH. Mi smo u NATO savezu i nama je u interesu da jedna susjedna država u ovom slučaju Crna Gora, uđe u NATO savez. Prema tome, logično da Hrvatska bude za pristupanje Crne Gore NATO savezu. Imamo otvorena pitanja, imamo i logoraše zato imamo i mjerilo u pregovorima Crne Gore s EU gdje se to pitanje mora riješiti jer se mora riješiti i pitanje civilnih žrtava rata, to je jedno od prijelaznih mjerila. tiče granice, tko će odlučiti o granici? Odlučuje Hrvatski sabor. Znači mi ovdje koji sada sjedimo ili netko poslije nas odlučit će eventualno o granici između Hrvatske i Crne Gore. Znači nemojmo mistificirati. Druga važna misao, tiče se kolege Klisovića iz SDP-a, gledajte, mi smo imali šansu i tu je gospodin predsjedatelj potpredsjednik Sabora sada, a bio je predsjednik Sabora, imali smo šansu poslati signal kao zemlja i ratificirati taj protokol u prošlom sazivu Hrvatskoga sabora. Slovenci su to napravili kao drugi, poslali su signal, napravili su i Mađari, prije je bio Island. Do sada su mislim čini mi se 13 zemalja jel tako ratificiralo znači prije nas je Litva prije dva tjedna mislim, znači propustimo šansu o jednom pitanju koje je važno za nas pokazati jedinstvo. Žao mi je gospodine kolega Klisoviću što niste bili dovoljno zreli da prije raspuštanja Sabora ovdje u ovom Hrvatskome saboru se ratificira taj protokol. Treća misao, upozorenje za nas sve skupa što se događa u Crnoj Gori i šansa da o tome malo razmislimo svi skupa, znači južno od Save imamo zonu nestabilnosti i u BiH, i u Crnoj Gori pa i dijelom u Srbiji, u Makedoniji, na Kosovu i mi moramo iskoristiti prigodu pristupanja Crne Gore NATO savezu kako bismo taj prostor južno od Hrvatske dugotrajno, dugoročno stabilizirali. Na tom prostoru ako malo usporedite utjecaj koji postoje na Bliskom Istoku i na tom prostoru to je slično. Imate utjecaj Rusije, imate utjecaj „zapada“ Amerike, EU, Turske, Arapskih zemlja, to je jako slično. Znači moramo uzeti i ovaj posudba približavanja ulaska Crne Gore u NATO savez kao neku vrstu šanse da se angažiramo na toj dugotrajnoj stabilizaciji, a jasno da smo tu vrlo ovisni i upućeni na sređivanje stvari u susjednoj BiH gdje su Hrvati ustavotvorni i moraju biti ravnopravni. I četvrta misao tiče se ovoga Hrvatskoga sabora, a to je da je gospodin ministar već rekao u nekoliko navrata da je spreman kao ministar dolaziti u Hrvatski sabor, to je rekao i predsjednik Vlade, mi to pozdravljamo. Dosadašnji model suradnje između Vlade i Sabora koji imamo on nije dovoljno efikasan, imamo zakon o suradnji i na području europskih poslova gdje dobivamo na neki način servirano što se napravilo. To trebamo promijeniti i moramo biti aktivniji. Hrvatski sabor mora sudjelovati u formiranju stajališta znači da dobijamo prijedloge ministara, predsjednika Vlade i da na kraju ovdje u Hrvatskome saboru gdje nema nikakvih debata o europskoj politici, o vanjskoj politici a imamo Vladu i ministra i predsjednika Vlade koji to žele da im omogućimo da i mi damo svoja mišljenja, svoje ideje kada je riječ o hrvatskoj vanjskoj i što je rekla mislim gospođa Pusić, sigurnosnoj politici. Evo to su te četiri misli, zahvaljujem gospodine predsjedatelju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo naravno nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Gospodine Kovač, kazali ste mi ćemo riješiti otvorena pitanja logoraša i ostala pitanja kada bude pristupanje Europskoj uniji Crne Gore ili nešto slično. Međutim, ja na primjeru Srbije u otvaranju poglavlja 22., 23. vidim da oni nisu promijenili svoje zakonodavstvo prema Hrvatskim braniteljima, oni i dalje imaju jurisdikciju gdje im je god volja da uhite, uhapse hrvatske branitelje bez pitanja, bez obzira što na čelu Srbije danas imamo ljude koji su bili Šešeljovi ljudi, glavni, ključni, desna ruka od četničkog vojvode. Prema tome, mi smo njima to dopustili što nama nije dopušteno prelaskom u Europsku uniju. Mi kada smo ulazili u Europsku uniju apsolutno nismo štitili nacionalne interese ni po pitanju gospodarskog pojasa, ni po pitanju zaštite junaka Domovinskoga rata koji su uhićivani, locirani, transferirani i raspisivane tjeralice kao prema najvećim kriminalcima nezabilježenim do sada. Jednostavno naša politika i ulazak u Europsku uniju nije baš bio toliko da smo mi rješavali stvari jednostavno. Sjetimo se pritisaka Slovenije na Hrvatsku. Znači neće to ići baš jednostavno tako, isključivo Ministarstvo vanjskih poslova, predsjednica Republike koja je isto nadležna i mi svi zajedno moramo o tome razgovarati i donositi odluke i štititi nacionalne interese. Jer ne može se dogoditi da u Orašju uhite generale Hrvatske vojske, Hrvatske vojske, naše državne a da cijeli sustav 5 dana ne može se snaći. Znači mora biti zaštićena nacionalna sigurnost, moramo biti i štititi svoje interese a ne interese ni Crne Gore ni Srbije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Miro Kovač. **Kovač, Miro Buljem kada kaže da nismo bili dovoljno osviješteni i jasni kada je riječ o nacionalnim interesima, neku vrstu kompleksa imamo. Kada recimo jedan kolega iz jedne susjedne zemlje, skoro susjedne zemlje, recimo iz Austrije, kada ministar vanjskih poslova kaže da treba blokirati Tursku, onda je to normalno a kada to kaže jedan zastupnik u Hrvatskome saboru onda je to skandal, to je grozno, to je teško. Ne, imamo nacionalne interese u ovom slučaju što je rekao kolega Bulj, kada je riječ o Crnoj Gori, znači postoji taj kriteriji koji će Crna Gora morati ispuniti. Kada je riječ o nama je uspjelo sa bivšom Vladom da sve one bivše, one važne stvari i pitanje ovoga zakona koji imamu koji je neprihvatljiv da to Srbija mora korigirati na način da će hrvatski sudovi biti zaduženi za zločine počinjene u Hrvatskoj a srpski u Srbiji. Imamo ovdje ministre vanjskih poslova koji će sigurno poštivati okvir koji je dogovoren na međunarodnoj konferenciji gdje je sve lijepo zapisano crno na bijelo. Ali ponavljam, nije samo do hrvatske Vlade, do hrvatske predsjednice, puno je toga i do nas svih tu koji smo u Hrvatskome saboru, koji imamo pravo nešto reći i koji moramo nešto reći, dati poticaj hrvatskoj Vladi, tražiti od hrvatske Vlade da neke stvari napravi a to je da se pridržava nekih dogovorenih kriterija. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala poštovani predsjedniče. Pa evo gospodin Miro Kovač opet zastupa tu tezu da Crna Gora pod svaku cijenu mora ući u NATO pakt, usprkos tome što je vidio kakva je povijest i Crne Gore, znači kod agresije na jug Hrvatske i kakva je uloga NATO pakta u agresijama na zemlje svijeta svijeta širom kugle zemaljske. I sada spajaju se te dvije ideje. A tko ih spaja? Spaja ih Milo Đukanović, čovjek koji je uvijek bio za rat, nikada za mir, čovjek koji je služio zločincima u Beogradu a sada služi zločincima u Washingtonu. I umjesto da mi kažemo ne Mili Đukonoviću, ne ratu, ne širenju te ratne priče i da miru, mi kažemo bravo uđi u NATO pak, šalji vojsku i još se hvalimo s time kako Milo Đukanović šalje crnogorske vojnike u Afganistan. Kakve veze ljudi moji Milo Đukanović i Crna Gora imaju sa Afganistanom? Pa ti ljudi trebaju mir a ne rat, već 15 godina im Amerika tamo nameće, prvo su im talibane nametali a sada im nameću nekakav lažni mir koji je po svojoj prirodi sve samo ne mir

ili strane države. Vi govorite o zločincima u Washingtonu, ne smijete takve riječi upotrebljavati. Odgovor na repliku, izvolite. Meni je drago da kolega Pernar zastupa jednu od temeljnih vrednota hrvatskog Ustava a to je vrednota mirotvorstva. To mi je drago. I ja ću se isto tako zalagati za to naša politika bude mirotvorna. Međutim, kolega Pernar mi nismo ovdje zastupnici crnogorskog naroda, mi smo zastupnici hrvatskoga naroda. Vas su izabrali hrvatski građani, mene, evo gospodina ministra Stiera, isto tako, izabrali su nas hrvatski građani i mi gledamo što je u interesu Hrvatske. Mi vidimo, dobivamo informacije preko službenih institucija Crne Gore o tome što se u Crnoj Gori hoće, drugih instrumenata nema, znate, instrument službeni postoji institucije, postoji Parlament, postoji Vlada, postoji predsjednik itd. Prema tome, mi se toga držimo, dosad je 13 zemalja ratificiralo pristupanje Crne Gore NATO savezu, među njima je recimo rekao sam i Slovenija, i Mađarska, Island, evo pa sad i Litva. Mi moramo gledati je li to u interesu Hrvatske. Ponavljam moj je uvjerenje i uvjerenje moga kluba zastupnika jest da je to u interesu RH gdje će se proširiti zona stabilnosti. Ja nisam Crnogorac, ja nisam

Čuli ste u mom izlaganju u ime kluba da SDP podržava primanje Crne Gore u NATO, da smo kad smo bili Vlada formirali i oformili hrvatsku politiku politiku euroatlantskog partnerstva, formulirali ugovor o tome i potpisali ga sa Crnom Gorom i nakon toga provodili ga zajednički pomažući Crnoj Gori da ispuni uvjete za primanje u članstvo. Naša Vlada nije mogla predložiti ratificiranje ovog sporazuma jer je protokol tek potpisan u Bruxellesu 19.5.2016. godine. Vlada gospodina Oreškovića je to mogla napraviti ali kao što znamo ona je pala i kada Vlada padne koji je smisao uopće raspravljati o nečemu što je prijedlog Vlade u Parlamentu a s druge strane i sami ste kazali samo je 13 država do dana danas je ratificiralo taj sporazum od 28. Prema tome, u čemu je Hrvatska tu sada u lošem položaju ili šta je štetno učinjeno za Hrvatsku da danas raspravljamo o tom pitanju? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Miro Kovač. **Kovač, Miro (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Gospodine kolega Klisoviću, ja se ne bi bio javio da nisam slušao tu jednu lijepu priču vašu ispadali su bomboni iz usta kako je sve krasno, kako se brine o stabilnosti susjedstva, kako je to divno, krasno, kako se razmišljalo pozitivno, kako su se gradili i mostovi, kako se htjelo surađivati. Međutim, ponavljam oko tog pitanja a i sada to konstatiramo postoji konsenzus. Vi ste za, HNS je za, mi smo za, prema tome bili smo za to tako ste to sami rekli i prije nekoliko mjeseci. I bio je prijedlog da to ratificiramo na dan raspuštanja Parlamenta prije odluke o raspuštanju, samoraspuštanju. Prema tome, to sam htio reći, mogli smo to bili riješiti i imati pozitivnu poruku prema Crnoj Gori, imati nekakav signal. Propustili ste to, mogu se založiti za to, niste to htjeli napraviti, napravili smo istu stvar, sličnu stvar kad smo bili svi ovdje zajedno, ja nisam bio član ovoga Sabora kada smo izglasali zaključak i obvezali Vladu da mora tražiti prestanak sporazuma o arbitraži. Sličnu stvar sada za Crnu Goru za ratifikaciju. Dakle radi se o tome da niste sebe pohvalili kako je to divno, krasno i slikovnice ili suradnja ne bi se bio javio budući da jeste mora sam reagirati. Hvala lijepa gospodine Klisoviću. Hvala. I zadnja pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala predsjedavajući. Pa eto znači meni je pripala čast da govorim zadnji i pokušat ću sumirati cijelu ovu raspravu. Raspravu bi sveo na tri teze, prva je teza da Milo Đukanović ne predstavlja volju crnogorskog naroda, i da kada bi crnogorski narod bio za NATO onda Mili Đukanoviću ne bi bio problem napraviti referendum. I kad bi crnogorski narod na tom referendumu recimo koji se raspiše bio za ulazak u NATO i ja iako sam osobno protiv NATO-a mogao bi reći ok poštujem volju crnogorskog naroda, ako žele ući u tu priču neka idu. Međutim, od nas se traži da podržimo ulazak Crne Gore u NATO a svjesni toga da je crnogorski narod protiv toga s jedne strane i s druge strane svjesni toga kakva je narav NATO saveza. NATO savez ne širi mir i stabilnost po svijetu. I Milo Đukanović koji podržava NATO ne podržava NATO zato jer on stvarno vjeruje u tu euroatlantsku priču nego zato da bi spasio sebe. Iz istog razloga je prije podržavao i Miloševićevu politiku. Ja sam rekao svojedobno sutra da zavladaju Kinezi ovim prostorom on bi bio za Kineze. Znači vlasti se mijenjaju oko njega, geopolitički utjecaj se mijenja a on uvijek sluganski ide za onim koji je jači. I on sad misli da ako se svrsta uz Ameriku, ako služi NATO-u, protivno volji vlastitog naroda da će time izboriti bolju poziciju za sebe. Htio bi ovom prilikom pročitati poruku, odnosno pismo koje mi je uputio Marko Milačić iz Crne Gore. To je jedan aktivist koji vodi otpor, otpor beznađu. Nadam se da će on utjecati na vašu odluku. „Gospodo hrvatski poslanici govorim vam u ime većine građana Crne Gore nemojte da budete saučesnici mafijaškog crnogorskog režima tako što ćete podržati put naše zemlje u NATO i time se svrstati uz kriminogenu elitu na vlasti koja mimo volje građana gura Crnu Goru u tu vojnu alijansu. Crna Gora ne želi u NATO i to pokazuju sva poštena od vlade nekontrolisana istraživanja javnog mijenja. Crna Gora želi da bude neutralna zemlja kao što su neutralne i Malta, Cipar, Austrija, Švedska, Irska ili Finska sve redom članice EU. Gospodo poslanici u Saboru Hrvatske nemojte biti saučesnici režima koji tri decenije za rad svojih ličnih privilegija ne pušta vlast ne birajući sredstva za to, progone istomišljenika, ubistva, montirani procesi, brojne fabrikovane afere. Crna Gora ne želi da bude dio vojnih saveza, Crna Gora želi politiku ne miješanja u globalne sukobe, Crna Gora ne želi ratovanje za mir što je današnji light motiv NATO pakta. Isto ono ratovanje za mir kako ga je početkom 90.tih nazivao Milo Đukanović kada je bombardirano Dubrovnik. Većina građana Crne Gore želi da oni odluče na referendumu ali vlasti u Crnoj Gori to po svemu sudeći ne žele da nam dozvole. Prema podacima Vlade koje sam lično putem svojih izvora dostavio javnosti, a koji su do tad bili tajni čak 84% građana Crne Gore želi da se o pitanju NATO-a odlučuje na referendumu. Đukanovića to ne brine. On bi pored toga da se o tome odluči u Skupštini. To nije demokratija, gospodo poslanici Crna Gora želi demokratiju. Taj koga vi godinama na žalost podržavate Đukanović želi u NATO jedino da bi sačuvao svoje lične privilegije i privilegije šačice njegovih tajkuna, biznismena i kriminalaca kako bi obezbijedio nekažnjivost za sve ono što radi i što je radio gotovo tri decenije od zločina kada je znate i svi sami što se tada događalo preko sumnjivih privatizacija, zvuči vrlo poznato, do političkih čistki. Crna Gora želi demokratiju, a ne NATO. Mi želimo mir, a ne planetarno zaoštravanje. Podgorica vapi za slobodom, a ne time da oduzimamo državama i narodima širom svijeta u beskrajnoj bolesnoj želji za teritorijama i resursima. Gospodo piše vam netko tko se svim svojim bićem gnuša i stidi bombardovanja Dubrovnika, pišem vam u ime mnogih takvih. Mi ne želimo nove Dubrovnike širom svijeta, mi ne želimo nova ratovanja za mir. Mi želimo samo mir. Crna Gora, ali ne ona kriminalizovana Crna Gora Mile Đukanovića želi najbolje moguće odnose i sa istokom i sa zapadom. Gospodo ne budite saučesnici posljednjeg autokratskog režima u Europi, budite na strani istine i slobode, ugledajte se na Živi zid na koji treba da ste ponosni i pružite podršku narodu Crne Gore, a ne kriminalu koji je uzurpirao vlast tri decenije. Marko Milačić, građanski aktivista novinar i jedan od lidera političke grupacije otpor beznađu. Drage dame i gospodo zastupnici, vi ste svjesni toga da stradanje koje je Hrvatska prošla pod tom agresijom Srbije i Crne Gore na našu zemlju je zapravo nešto slično što prolaze zemlje koje NATO pakt tobože oni kažu da ih stabilizira, ja bih rekao to je stabiliziranje kao kad je Sovjetski savez stabilizirao mađarsku pobunu u Budimpešti ili u Češkoj s tenkovima. I onda kad je rekao ne znam tko Brežnjev, Hruščov kaže situacija je sad u Čehoslovačkoj stabilizirana ili ne znam normalizirana. Dame i gospodo, ratovanje je protivno interesima svakog čovjeka i NATO pakt je taj koji nameće rat i propast zemljama širom svijeta kao što je nekada i taj crnogorski režim Mile Đukanovića nama nametao rat. I podržavajući rat, podržavajući Milu Đukanovića, podržavajući NATO mi dame i gospodo djelujemo protiv interesa ljudi na cijeloj kugli zemaljskoj. A u čijem interesu? U interesu sitne i uske elite koja vlada federalnim rezervama i koja želi vladati svjetskim resursima i koja je spremna voditi tko zna koliko još ratova samo zato da bi se nafta prodavala za dolar. Stavljanjem na grupu te uske nekolicine na vrhu piramide moći koja je po mojem sudu odgovorna i za rat na području bivše Jugoslavije mi kao saborski zastupnici snosimo povijesnu odgovornost za stvari koje će se kasnije događati. Podržavanjem ulaska Crne Gore u NATO vi osobno sudjelujete u zločinima u kojima će kasnije Crna Gora sudjelovati sudjelovati bilo svojom voljom, bilo da bude primorana ili ucijenjena kao što je i NATO bombardirao Libiju i time napravio nebrojene zločine u toj afričkoj zemlji. Ova izbjeglička kriza kojoj smo svjedoci posljedica je djelovanja NATO pakta, odnosno Amerike. Vi ćete reći Amerika i NATO nije isto, ali vi sami jako dobro znate da je NATO jednako Amerika, jer je NATO produžena ruka Amerike. Mala je vjerojatnost da kada se donese odluka o bombardiranju neke zemlje kao što je to bila Libija, da će neka država pojedina uložit veto bilo Hrvatska, bilo Crna Gora zato jer su sve naše zemlje bivšeg Balkana zapravo marionetske, sluganske i podložne odlukama Washingtona i na kraju krajeva sudjeluju u onome u čemu su i same bile žrtve nepravednom i nametnutom ratu koji nije bio u interesu naroda niti u Hrvatskoj, a niti u Srbiji, niti u Crnoj Gori, niti u Bosni i Hercegovini. Ti ratovi koji su se vodili u prošlosti i koji će se voditi u budućnosti su sramota za cijelo čovječanstvo, ali prvenstveno za one koji ih podržavaju. Na žalost vidim da ste vi gospodo iz HDZ-a i SDP-a spremni to podržati, tu politiku kako za našu zemlju tako za Crnu Goru, a i za cijeli svijet. Iz tog razloga sramim se što sam dio ove skupštine koja će donositi odluke koje su protivne interesima ne samo građana Crne Gore, nego i cjelokupnog čovječanstva koje želi mir, a ne rat. Mir koji smo i mi htjeli, ali ga nismo dobili. Dobili smo samo patnju i stradanje kao i Iračani, kao i Afganistanci koji nisu uopće htjeli talibane na vlasti ali ih je Amerika instalirala. I kao što su većina Libijaca htjela mir i blagostanje, ali Amerika je imala druge planove za njihovu zemlju. NATO ali u biti Amerika, jer nije nas nitko pitao o tome hoće li Gadafi ići ili ostati. To je bila odluka koja se donijela negdje drugdje. I ovo što se događa u Siriji, pa vi svi vidite odakle dolazi oružje u Siriju i da upravo iz zemalja članica NATO pakta, iz Belgije, Francuske, Nizozemske odlaze ti đihadisti tamo i bore se. Svojom podrškom terorizmu NATO je zapravo stvorio izbjegličku krizu i svu ovu ljudsku bijedu koju imamo prilike gledati, a građanima zemalja koje su izvršene agresiji doveo ih je u stanje bijede i očaja kakvog se možemo prisjetiti samo iz ratnog vremena. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što prijeđemo na replike, kolega Pernar moram vam skrenuti pozornost da ste se zabunili. Ovo je Hrvatski sabor, a skupština je u Beogradu. Ja znam da ste vi tamo bili pa vam se to valjda ponijelo. sad ćemo ići na replike. Izvolite, prva replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Hvala predsjedavajući. Da, kolega Pernar rekao je jednu zanimljivu konstataciju, a ta je da su u biti sve intervencije svojedobno Varšavskoga pakta počivale na tomu da su one bile legitimne jer ih je stanovita struktura pozvala da oni dođu. Znači imamo '56. u Mađarskoj ili '68. u Čehoslovačkoj 90% naroda se protivi Varšavskomu paktu ali se nađe nekakav političar recimo Janoš Kadar koji pozove sovjetsku vojsku i ona okupira zemlju i to se onda smatra legitimnim. Da li je to bilo legitimno? Povijest je pokazala da nije. Isti slučaj sada imamo u Crnoj Gori, dakle 84% naroda se protivi NATO paktu odnosno traži referendum, ali elita koja predstavlja 1, 2% naroda politička elita i eventualno jedan sam vrh gospodarske elite smatra da bi NATO trebao doći da je to njima u interesu i oni će njih pozvati i u skupštini koja predstavlja falsificiranu volju birača Crne Gore provesti tu odluku i Crna Gora je izručena u najmanje sljedećih 20, 30 godina jednoj političkoj vojnoj strukturi koja neće raditi u njihovomu interesu. Ako je to već tako u Crnoj Gori da si oni sami eto ne mogu pomoći, ali onda zaista ne bismo trebali još mi u tome sudjelovati na način da dajemo potporu. Ja vjerujem da nas građani Crne Gore slušaju i da će se jednog dana isto tako znati istina o svemu ovome što se dešavalo danas kao što se zna istina o onome što se dešavalo '56. i '68. godine. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Hvala vam gospodine Bunjac. Vi ste izrekli summa summarum cijele priče. Ne želi crnogorski narod ići u NATO, nego NATO želi Crnu Goru. I onda ta elita ta politička elita koja služi zapadu negira volju naroda, fabricira stvarnost tvrdeći da su Crnogorci za NATO, a svjesni su toga da nisu iz tog razloga odbijaju referendum tj. provođenje referenduma tvrdeći pri tome da je to u interesu Crne Gore. Pa ljudi moji da Crnogorci osjećaju da je to u njihovom interesu pa oni bi prvi rekli mi želimo u NATO. Pa nisu Crnogorci kako se kaže vesla sisali. Pa vidjeli su Crnogorci i na vlastitoj zemlji koji su darovi NATO pakta, vidjeli su bombardiranje vlastite zemlje, vidjeli su raznesene civile u Crnoj Gori, vidjeli su osiromašeni urani koji je Amerika ispaljivala i po Crnoj Gori ali najviše na Kosovu. Znači oni sami su bili izloženi agresiji NATO pakta koja je bila bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a i protivna međunarodnom pravu. Znači oni su prvi bili žrtve te politike NATO pakta i sada se njih uvjerava tj. nas se uvjerava da Crnogorci žele u NATO pakt. Pa dobro ljudi do kada ćemo mi smatrati te Crnogorce budalama i tvrditi da oni to žele i da mi njima želimo pomoći itd. Mislim da je ovo teatar apsurda, da je ovo cirkus u režiji te globalne elite i njihove produžene ruke u Crnoj Gori Mili Đukanovića i zato ćemo se usprotivi primanju Crne Gore u NATO pakt. Zahvaljujem zastupniku Pernaru što razmišlja u korist Crne Gore. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Miro Tuđman. Hvala gospodine predsjedniče. Kada smo se počeli već ovdje ispovijedati tko se čega srami, ja se sramim što se neki zastupnici ovdje posvađali sa zdravim razumom i povijesnim činjenicama. Nije NATO savez ili Amerika izazvala sukobe na području bivše Jugoslavije, nije izvršila agresiju na Hrvatsku ili počela rat u BiH nego je to bila velikosrpska politika i JNA. A vaša teza da to nije da ko nas bre zavadi što nam je to trebalo možete negdje drugdje zagovarati, a ne reinterpretirati povijesne činjenice i barem temeljne odredbe hrvatskog Ustava i vrijednosti na kojima se zalaže Hrvatski sabor. I ako ste već kod toga, takvih iskrivljavanja činjenica onda da vas podsjetim da je prva intervencija NATO snaga uopće u Europi bila baš u uporabi zračnih snaga u BiH protiv tih postrojbi velikosrpske politike. Prema tome, činjenice su sasvim drukčije od onoga o čemu vi govorite. pokušajte ovu vašu tezu prodati u Skupštini Kosova pa da vidimo što će vam oni odgovoriti na to. Minimum pristojnosti bi trebalo biti da poštujemo vlastite vrijednosti i temelje, a ne tvrditi da smo mi bili nekakav produžena ruka američke ili nekakve druge politike nego je upravo hrvatska politika zahvaljujući svojoj samostalnosti i ako hoćete usuprot većini većini tadašnjih ključnih faktora međunarodne politike, ali zato što je bila u pravu i prisila ih da poštuju standarde na koje se pozivaju uspjela dovesti do hrvatske slobode i samostalnosti. tome, dajte nemojte nas maltretirati sa vašim neznanjem i falsificiranjem činjenica. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Tuđmanu. Zastupnik Pernar odgovor na repliku. Pa evo vi kažete Amerika nije imala prste u tome, ali mi znamo da je James Baker američki državni tajnik 21.6.1991. došao u posjet Beogradu i rekao da podržava cjelovitu Jugoslaviju i mi znamo da je samo par dana nakon toga krenula agresija srpske vojske na Sloveniju i Hrvatsku. Također htio bih reći da ove teze da fabriciram povijest su lažne i usudio bih se reći da je vaš otac Franjo Tuđman u bezbrojnim sastancima sa Slobodanom Miloševićem, ratnim zločincem i jednim od širitelja velikosrpske ideologije zapravo dogovarao podjelu Bosne i Hercegovine. I upravo zahvaljujući toj politici, podjele Bosne i Hercegovine, odnosno te ideje je došlo do rata između HVO-a i armije BiH koji je rezultirao zapravo smrću civila i stradanjem hrvatskog naroda u BiH. Hvala. odnosno nepoštivanju zastupnika a zapravo se odnosi na ono što mi nemamo u Poslovniku a to je zastupnici u Hrvatskom saboru daju prisegu da će poštivati Ustav i zakone i zakone RH, što gospodin Pernar sa ovakvim svojim izjavama naprosto je u suprotnosti i sa Ustavom i sa sa zakonskim normama kada se radi o temeljnim odrednicama na kojima je zasnovana Hrvatska država. A što se tiče ovih na bezbrojnim sastancima, bila su svega 2 bilateralna sastanka, prema tome kolega Pernar lažete. To je jedna stvar. Molio bih./… Nemam pravo na repliku ali znači radi se o kompletnom laganju, iskrivljivanju povijesti i mislim da kolega Pernar je, treba sjediti u skupštini a ne …/Govornik Hvala zastupniku Tuđmanu. Sljedeći zastupnik koji se je javio za repliku je zastupnik Miro Bulj. Gospodine Pernar, hrvatski vojnik predvođen tada prvim hrvatskim predsjednikom na zajedništvu svih hrvatskih građana bilo sinova ustaša, bilo partizana su stvorili slobodnu i samostalnu RH odupirujući odupirujući se velikosrpskoj agresiji predvođenu Slobodanom Miloševićem. I zaista Vukovar, Vukovaru je učinjen ogroman zločin šta vi po beogradskim skupštinama, razno raznim medijima, po banjalučkim medijima govorite da nije istina. Pa jeste li bili u Vukovaru? Pa evo u vašem dopisu, hoćete da ih čitam na facebooku? Pa da nije hrvatskog vojnika u Bosni i Hercegovini nikada mira ne bi bilo, da nije hrvatskoga vojnika u Hrvatskoj kao u Vukovaru danas ne bi mi sjedili ovdje u Parlamentu. I sramotne su izjave u kojima se pozivate na ljude koji su dali svoj život i koje sada njihove obitelji gledaju ovo a njihovi sinovi su pod zemljom. Znam, nepravde su nastale jer smo '95. predali u ruke političarima, i elitama da upravljaju ovom državom, rasprodani su razno razni nacionalni interesi, uhićivalo se i lociralo se te ljude i transferiralo. Ali međutim, nemojte ići ispod dostojanstva zbog onih mrtvih, zbog njihove djece, zbog tih obitelji koje nas gledaju. Za ovu slobodnu Hrvatsku koja je izgubila dio svog suvereniteta, to je činjenica krivom politikom, to je činjenica, ali zbog mrtvih, brojnih žrtava Vukovara, Škabrnje, Dubrovnika i ostalih mjesta, nemojte banalizirati ulogu hrvatskoga vojnika. Hrvatski vojnik je bio human, hrvatski vojnik je spasio Bihaćku enklavu od velikosrpskh koljača iz Banja Luke gdje ste vi bili prije neki dan, pošaljite im poruku da su bili koljači i da su klali našu hrvatsku djecu i sada pokušavaju iseljavati naše hrvatske ljude. …/Upadica Predsjednik:

gospodine Bulj, ja ne negiram patnju i stradanje hrvatskog naroda niti masakre koji su se dogodili i u Škabrnji i u Vukovaru, to su povijesne činjenice. Međutim, isto je tako povijesna činjenica da je Amerika podržavala Slobodana Miloševića. I ja ne govorim čak ni protiv djelovanja Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini, štoviše smatram da je trebala djelovati zajedno sa armijom BiH-a protiv te srpske agresije a ne ratovati protiv Bošnjaka što je bilo po meni taktički potpuno pogrešan potez. Također htio bih napomenuti da je Hrvatska vojska zapravo osvojila i Mrkonjić Grad i došla nadomak Banja Luke, ali da Amerika, odnosno NATO nije dozvolio da Hrvatska vojska napreduje dalje i da je zapravo pod prijetnjom da će intervenirati protiv Hrvatske vojska, Hrvatska vojska morala stati 40km od Banja Luke i da je time zapravo NATO stvorio, odnosno legitimizirao i održao Republiku Srpsku koja je stvorena, svi znate u kakvim okolnostima. Tako da prikazujući Ameriku kao neki pozitivan faktor, neki prohrvatski faktor dovodite građane naše zemlje u zabludu jer Americi je samo stalo do toga da ima robove po svijetu a naša zemlja za koju su branitelji ginuli danas je nažalost sve samo ne samostalna, slobodna i suverena jer naša Vlada i naš Sabor vodi politiku koja je u interesu zapada i stranih banaka a ne našeg vlastitog naroda koji živi u siromaštvu čije narodno bogatstvo je rasprodano i čija mladost se po cijelom svijetu. Za te probleme koje govorim ne možemo kriviti nažalost Slobodana Miloševića iako bismo voljeli da možemo reći Srbi su za sve krivi ali znamo sami da nisu, da je tu netko drugi imao prste a vi znate da ti koji su imali te prste sjede vama s lijeve strane. Hvala. Hvala zastupniku Pernaru. Odgovor na repliku ili povreda Poslovnika, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Pernar je povrijedio članak 238., omalovažava i vrijeđa zastupnike.

Molim vas, samo jedna stvar. Ja bih molio da što se tiče povijesnog utvrđivanja se to obavi na jednom drugome mjestu. Što se tiče legitimnosti i suverenosti RH ja bi zaista opomenuo saborske zastupnike koji ovdje trebaju štiti hrvatske interese da iz zaista štite i da vode vrlo mnogo računa o tome što je hrvatski interes a što ne. Slijedeći zastupnik koji se javio za riječ je zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Osjeća se ipak, kolega Pernar ste bili malo u Banja Luci, Beogradu, sa tim rječnikom, skupština ali dobro to će proći. Gledajte, vi ste rekli da se sramite, čovjek se može sramiti svoje obitelji, ne moćan je, ne može ju promijeniti. Može samo svoje žene, može se razvesti. Vi se sramite Hrvatskoga sabora. Pa ne morate biti tu ako nećete biti tu jel tako? Znači nemojte to raditi, to nije ok. Budite odgovorni, imajte slobodu izražavanja, budite odgovorni, nemojte nas ovdje vrijeđati indirektno. Nismo mi kao nekakvi jeli patuljci koji smo glupani a vi ste jako pametni. To ne prihvaćamo. Prema tome, lijepo molimo da budete odgovorni prema sebi, prema hrvatskoj javnosti i prema svima nama u Hrvatskome saboru. Neću ulazit u nekakve rasprave o tome o povijesti samo ću vam reći da smo mi svojom voljom promijenili tijek povijesti. Točno je da je američka politika bila za Jugoslaviju, ali je naša volja naroda i vodstva natjerala da Amerika prihvati realnost, ona je bila što, ta Hrvatska je bila priznata od zemalja članica europske zajednice 92. godine 15. siječnja. Prema tome, Hrvatska nije velesila ali Hrvatska neke stvari može promijeniti. Evo rekao sam maločas slučaj Slovenije kada smo donijeli ovdje zaključak u Hrvatskome saboru i obvezali Vladu da mora pokrenuti postupak prestanka sporazuma o arbitraži. Znači Hrvatska nije velesila, može neke stvari promijeniti a ovo što vi govorite da smo mi u službi zapada, mi jesmo zapad razumijete, mi smo EU, NATO savez na neki način „zapadni svijet“. To je realnost. Imate pravo boriti se da budemo npr.u nekakvom drugom savezu. To je vaše pravo, ali trenutno jest Hrvatska u NATO-u i EU. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Pa htio bi reći da ja ne smatram nikoga u ovom domu niti glupim niti patuljkom, nego ja tvrdim da velik broj ljudi u ovom domu ne predstavlja interese Hrvatske već interese Amerike. I da iz toga razloga podržava i Milu Đukanovića, jer da je Milo Đukanović protiv Amerike vi bi bili protiv njega, ali tko god je za Ameriku i za tu globalnu agendu vi ga podržavate. Što se tiče Amerike povijesna je činjenica da je ruska federacija priznala Hrvatsku skoro 2 mjeseca prije SAD-a. Znači Rusija je priznala Hrvatsku 17. veljače 1992. a SAD 7. travnja 1992. što znači da Amerika pod svaku cijenu htjela očuvati dame i gospodo tu Jugoslaviju protiv koje ste vi bili i da je zato Milošević se usudio ići na taj rad. Jer da je Amerika podržala u početku suverenu i samostalnu Hrvatsku Slobodan Milošević nikad ne bi dobio krila niti se odvažio na agresiju na našu zemlju. A ove naknadne intervencije NATO-a, pa kažem vidjeli smo pred Banja Lukom kada su poginuli hrvatski vojnici, svi to znamo a svi moramo šutjeti da je poginulo ako se na varam 35 vojnika hrvatske vojske upravo pod američkim bombama, kao što su i vatrogasci na Kornatima najvjerojatnije 99% stradali od NATO bombe i kao što je i Jadran zatrovan tim NATO-vim bombama a što dalje da govorim? Hvala. **Petrov, ja vas osobno nisam htio prekidat iako sam imao puno pravo vas prekinuti jer ste osobno mene uvrijedili, ja ne znam jeste li uvrijedili druge ili se netko možda osjeća uvrijeđen. Mene ste osobno uvrijedili u trenutku kada ste prozvali ne poimence ali određene, zastupnik Pernar nemam namjeru polemizirati, ja sam se osobno našao uvrijeđenim jer ste rekli da saborski zastupnici u Hrvatskom saboru ne zastupaju interese Hrvatske. Vidite ja ne znam kako se drugi osjećaju ali ja radim za hrvatske interese i radi toga sam se uključio u politiku. Ja bi vas molio slijedeći put neću biti blagonaklon i još jednom vas upozoravam da ću se zaista striktno držati Poslovnika, na to nemate pravo. Hvala. Završnu Završnu riječ na kraju rasprave dajem predlagatelju. vam gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici ulazak Crne Gore u NATO Vlada RH podržava i traži potporu Hrvatskoga sabora prvenstveno jer je to u interesu RH. Ja bih ovdje napomenuo samo neke činjenice a na tragu nekih podataka koji su izneseni tijekom rasprave a koji bi tražili određeno pojašnjenje ili nadopunu. Što se tiče potpore ulasku Crne Gore u NATO to je doista potpora državi Crnoj Gori u interesu da se konsolidira, da se stabilizira jugoistok Europe. Ni u kom slučaju nije potpora jednoj osobi ili jednoj političkoj opciji. Činjenica jest da na izborima u Crnoj Gori stranka DPS je dobila najviše mandata prema tome pripada joj to da može imati mandatara i vjerojatno formirati Vladu. Međutim, to je u nadležnosti crnogorskih institucija. Naša potpora ide državi Crnoj Gori. Što se tiče uvjeta koje je NATO postavio oko javne potpore rečeno je da ni jedna, i ni jedno istraživanje pa čak niti od službenih agencija ili sredstva javnog priopćavanja nisu pokazali da je ta potpora većinska. Činjenica je međutim da u srpnju anketa koju je prenijela i radiotelevizija Crne Gore pokazuje da 54,5% građana koji podržavaju ulazak Crne Gore u NATO. Ono što je isto tako važno i želim se zahvaliti svim zastupnicima koji su tijekom rasprave otvorili i pitanje obaveze koje imamo i u Vladi u rješavanju otvorenih pitanja sa Crnom Gorom, tj. obaveza i tj. nešto što Vlada RH vrlo ozbiljno na čemu radi, tj. pitanje koje nije samo ograničeno na granicu. Tu jest isto tako jedan popis, neću ga sada nabrajati, ali uključuje naravno i energetska pitanja, pitanja logoraša iz logora …/Govornik njihove odštete, pitanje školskog broda, Jadran. Naravno uvijek brinemo i o položaju hrvatske manjine. Vjerujemo da članstvo Crne Gore u NATO i razvoj dobrosusjedskih odnosa sa Crnom Gorom će pružati dodatni okvir i za rješavanje tih otvorenih pitanja. Ali jasno je da će Vlada RH u suradnji sa Hrvatskim saborom inzistirati na rješavanju tih pitanja. Ono što bih i ovdje isto tako naglasio jest da se ne bi našim građanima koji prate ovu sjednicu, da ne bi stekli možda i neki krivi dojam. Nije NATO napao nikada Republiku Hrvatsku. NATO jest bombardirao Miloševićevu vojsku i Miloševićeve snage i dan danas to neće NATO zaboraviti, to neće zaboraviti oni koji i dalje govore o Oluji kao o etničkom čišćenju, koji negiraju genocid u Vukovaru, koji optužuju predsjednika Tuđmana ili Hrvatsku da je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu ili radila na podjeli. To neće oprostiti NATO-u, neće oprostiti Hrvatskoj. Neće oprostiti ni to da NATO danas želi primiti i Crnu Goru u svoje članstvo, a Vlada RH snažno to članstvo podržava i traži potporu Hrvatskoga sabora. Hvala vam. Zahvaljujem ministru Stieru, potpredsjedniku Vlade. Za repliku se javio zastupnik, ispričavam se zastupnik Bunjac je prvi izrazio želju za replikom. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Ja mogu razumjeti da u ovom Domu do sada nikada nije bilo disonantnih tonova što se tiče NATO saveza, ali evo sad su se ti disonantni tonovi pojavili i oni nisu, dakle rezultat, odnosno plod razmišljanja nekolicine zastupnika Živoga zida, nego su plod razmišljanja jednog velikoga dijela hrvatskoga naroda, a ja bih se usudio reći većine. A da je tome tako svjedoči činjenica da nikada nije proveden referendum, jer da je ovaj Dom bio siguran da ljudi podržavaju NATO savez isto kao i u Crnoj Gori proveo bi glatko referendum, dobio 80, 90% i nikada više ovo pitanje ne bi bilo na ovaj način potegnuto. Međutim, referenduma nije bilo, pa dopustite eto da ste sami sebi na neki način napravili minus i da ova kritika koju sada slušate je potpuno opravdana. Meni je iskreno rečeno u bilo kojoj raspravi pomalo neozbiljno slušati da se netko uvrijedio ili da je netko ljut. Tu se treba raspravljati argumentima. Znači mi smo, vi imate svoje argumente, mi svoje. Ako vi mislite gospodine predsjedniče da treba zastupnike Živog zida izbaciti iz ove rasprave nemojte okolišati, nemojte se pozivati na neke poslovnike. Odmah prerežite stvar, recite udaljavamo vas sa sjednice i to je to. Na koncu konca već ste na samom početku svog mandata pokazali da imate takvu tendenciju, pa vas ja pozivam da budete čvrsti i da nastavite u svojem provođenju dakle saborske demokracije. Iznimno me radosti činjenica da imate ogromnu želju da se dogodi cirkus i da vam je vrlo teško palo ova tri tjedna mira. Na žalost i dalje će se dogoditi mir, a svi osobe budući da nema apsolutno nikakve pristranosti ili nepristranosti prema bilo kojem klubu saborskih zastupnika imat će jednak tretman s moje strane. Također, ukoliko ćete se pridržavati Poslovnika i na Klub zastupnika Živoga zida i mislim i na ostale klubove sa mnom neće biti apsolutno nikakvih problema dok predsjedavam ovim Domom. A s druge strane, vi morate shvatiti da se nisam uvrijedio na argumentiranu raspravu. Svatko može imati pravo na mišljenje, svoje vlastito mišljenje ali me izuzetno žalosti činjenica da netko ima mogućnost ili smatra da ima mogućnost načelno iznijeti uvredu ne govoreći imenom i prezimenom. Ja bih volio znati na mjestu zastupnika imenom i prezimenom tko je izdajica Republike Hrvatske, jer ako ne radi u interesu Republike Hrvatske onda je izdajica Republike Hrvatske. Pa bih molio sve cijenjene zastupnike da sljedeći put ne iznose paušalne ocijene i načelne stavove, nego neka progovore konkretno.

kazali ste da će Vlada RH štititi interese znači sa Crnom Gorom to je pogotovo pitanje granice, pitanje logoraša, pitanje manjine hrvatske, međutim činjenica je kod bilo kakvih ulazaka u europske integracije kao u EU, Hrvatska je uvijek bila prisiljavana na raznorazne poteze od EU i činovnika iz EU. Pa tako se možemo sjetiti država naših susjedne Slovenije sa granicom šta nam je radila u slučaju granice u Piranskom zaljevu pa tako Hrvatska je dopustila da u predpristupnim pregovorima … 23. poglavlje da se otvori, međutim i dalje njihovo jurisdikcijsko pravo ostalo nad hrvatskim braniteljima šta nije šta nije dobro i o tome treba razgovarati jel hrvatski vojnik nije bio ni u Vojvodini niti je bio u Nišu nego je branio svoju domovinu, dok znamo tko Srbi vode opet ću ponoviti što uvijek ponavljam Šešeljevi pomoćnici od vojvode četničkoga Šešelja. Prema tome, ne smijemo ostaviti ljude koji su branili ovu domovinu, a dozvoljavati da pristupe europskim integracijama dok nismo zaštitili sigurnost naših građana i nacionalne interese. Hrvatskoj je do dobrosusjedskih odnosa je do suradnje, ali isključivo do zaštite hrvatskih naših interesa, interesa naših građana, a poglavito onih koji su branili ovu domovinu. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bulju. Odgovor na repliku potpredsjednik Vlade Davor Hvala predsjedniče. Uvaženi zastupniče. Slovenija blokadom Hrvatske nije postigla cilj koji si je bila naumila. Ono što je jasno jest da mi i u pristupanju drugih država sada koje su na putu prema EU pa tako i Srbije, ne gledamo i ne unosimo bilateralna pitanja nego inzistiramo na tome da se ispune europski kriteriji. I u tom slučaju Srbija mora ispuniti i sve kriterije koji su navedeni i u zajedničkim pozicijama EU, pogotovo u poglavlju 23. A to konkretno znači, da dok se ne riješi pitanje tzv. regionalne jurisdikcije Srbija neće moći zatvoriti poglavlje 23. Hvala potpredsjedniku Vlade. Zastupnik koji se također javio za repliku je zastupnik Joško Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** hvala gospodine predsjedniče. I hvala gospodinu ministru što nas je podsjetio o ulozi NATO-a u devedesetim na stabiliziranju našeg prostora. Svim skeptičnim zastupnicima koji imaju dvojbu da li NATO donosi mir ili rat, postavio bi pitanje, ali bolje da si ga sami postave, da li bi uopće došlo do agresije na Hrvatsku da je Hrvatska u to doba kada je počela agresija bila članica NATO-a. Također drago mi je da gospodin Tuđman kazao da bi se zastupnici trebali bolje pripremati za ove sjednice, s čime se posebice slažem jer da se pripremaju onda bi znali da je tako demonizirana Amerika zajedno sa Velikom Britanijom '92. godine u Vijeću sigurnosti UN-a predložila i Rezoluciju 777 kojom se utvrđuje da bivša Jugoslavija raspala se i da ju nasljeđuje šest jednakopravnih sljednika i time de facto ne individualno dala priznanje Hrvatskoj nego osigurala jedno opće međunarodno priznanje Hrvatskoj. Zahvaljujem ministru što nije prozvao mene osobno ili SDP što ova tema nije uvrštena na zadnju sjednicu Sabora kada smo raspuštali Sabor, a cijenjeni zastupnik Kovač ima četiri godine da pročita Poslovnik i shvati da dnevni red predlaže predsjednik Sabora, većina u Saboru ga usvaja.